Zahvaljujem na zaista sadržajnoj diskusiji i što ste baš pogodili ono što u oblasti zaštite podataka o ličnosti ne samo u Srbiji, nego u Evropi, u svetu, muči sve sve građane.Razvoj veštačke inteligencije, razvoj informacionih tehnologija i jačanje uloge društvenih mreža u toj meri ugrožavaju lične podatke da se zaista na svim forumima i sva tela koja se bave, kako u Evropskoj uniji tako i u nacionalnim državama, koje se bave zaštitom podataka o ličnosti tome sada posvećuju najveću pažnju. To se najbolje moglo videti upravo u vreme našeg vanrednog stanja i u ovo vreme pandemije Kovid 19 kada smo praktično svi mnogo više upućeni na društvene mreže nego na indirektan socijalni kontakt.Odlično kontakt.Odlično ste rekli da pretraživači, naveli ste primer Gugla, raspolažu našim podacima i skladište ih i čuvaju i ko zna gde sve završavaju i ti podaci. Moram sada da kažem nešto, hajde da se pohvalim, ne lično nego kao nezavisan državni organ, mi smo neposredno pre uvođenja vanrednog stanja, ali i za vreme vanrednog stanja prošle godine imali zaista živu aktivnu komunikaciju sa kompanijom Gugl, sa njihovim sedištem u Kaliforniji i imali smo najveći problem da im objasnimo da za nas, za Srbiju, kao i za još neke države koje nisu članice Evropske unije, ne važi predstavnik kog su oni odredili za Evropsku uniju koji je sa sedištem u Dabliju.Kada smo ih to ubedili, kada smo objasnili situaciju da moraju da imaju po našem zakonu posebno predstavnika za Srbiju, oni su odredili svoje predstavnike i šta je praktična posledica toga? Imali smo nekoliko slučajeva do sada da su naši građani, da kažem, na društvenim mrežama imali određene sadržaje za koje su hteli da se uklone i vodili su bespotrebnu, mislim, neuspešnu borbu mesecima, da ne kažem godinama. Od trenutka kada je određen predstavnik kompanije Gugl za Srbiju, to ide vrlo brzo, njemu se obraćaju i uklanjaju se ti sadržaji i mogu da kažem da je pokazalo svoju efikasnost.U svrhu da pospešim sve te velike kompanije, da kažem svetske igrače, velike, da odrede svoje predstavnike za Srbiju na internet stranicu Poverenika sam stavio spisak svih kompanija koje su odredile predstavnike za Srbiju za zaštitu podataka o ličnosti i i kojima se mogu građani obratiti kada žele u vezi sa obradom njihovih podataka na tim internet pretraživačima, odnosno na platformama koje pripadaju tim pretraživačima.Pošteno je da ih spomenem, sada bar neke od njih, ja se izvinjavam onima koje neću uspeti, ali odredili su predstavnike i Gugl i Alibaba i Vičet, i Andeks i Kupujem-prodajem, Viz Er i još mnoge druge kompanije.Na žalost, kada smo se obratili Guglu istovremeno smo se obratili i Fejsbuku. Dva puta smo urgirali, odgovor nismo dobili i to ne pokazuje baš,

i njih prizovemo poznavanju prava.U svakom slučaju sledeća stvar o kojoj razmišljam, mada videćemo, da napravimo jednu pored te pozitivne liste, koju sam rekao, da napravimo jednu negativnu listu onih kompanija koje nisu odredili predstavnike iako je to zakonska obaveza, a koje i te kako posluju i tu su prisutni na našem nebu, internet koriste usluge, odnosno nude usluge, a često puta ih i naplaćuju u dinarima našim građanima.Nismo građanima.Nismo Evropska unija, mi nemamo zaprećene takve kazne kakve ima Evropska unija. Ne možemo da izričemo kazne u više desetina miliona evra, mada neke od tih kompanija ni tolike kazne čak ne zabole, ali ono što možemo to je da kažemo da neka kompanija koja je tu, koja je svetski poznata, ne poštuje propise zemlje, a čijim građanima se obraća i koji praktično koriste njene usluge.Hvala vam što ste to spomenuli i samo bih se osvrnuo na ono što je jako bitno i to planiram u budućnosti, ovo što ste rekli u vezi edukacije, posebno edukacije mladih ljudi školskog uzrasta u Republici Srbiji. Moja ideja je, nadam se da će jednog dana zaživeti, ja ću dati punu podršku tome, da zaštita podataka o ličnosti, a to je svakako u skladu sa kretanjima svuda u svetu, da zaštita podataka o ličnosti bude deo nastavnog plana i programa i u osnovnim i u srednjim školama u okviru nekog predmeta tako da od ranog uzrasta mladi građani ove naše Srbije nauče kako da štite svoje podatke i da li da pre nego što kliknu – prihvatam kada preuzimaju neku aplikaciju pročitaju

smislu.Apsolutno kao neko ko čitav život radi u prosveti i obrazovanju prepoznajem značaj aktivnosti u planu edukacije mladih ljudi vezanih za zaštitu podataka o privatnosti ličnosti i ne samo toga, o značaju opšte ponašanja i kulture ponašanja na internetu jer je ta kultura ponašanja na internetu deo jedne opšte kulture danas i to je nešto što je svakako jako važno i imaćete našu podršku u tom smislu i ne samo načelnu, već i operativnu.Ono što sam hteo takođe da kažem jeste, vi ste pomenuli Fejsbuk koji vas je ignorisao u prethodnom periodu i zaista moram da kažem da poznajem dobro materiju, da je ponašanje te kompanije kada je u pitanju Srbija, a i mnoge zemlje van EU, da tako kažem, u najmanju ruku, neprihvatljivo jer njihov centar koji je zadužen za Srbiju je, ako se ne varam, u Poljskoj. Svaka vaša primedba, svaka vaša težnja da nešto predočite, da da ukažete na neke loše pojave ili bilo šta negativno što se dešava na toj društvenoj mreži dobija automatski odgovor – sve je po našoj regulativi, sve je po našim pravilima i vi i vi do pre nekoliko godina je bilo malo drugačije. Imali su oni ovde neke svoje predstavnike i mogli ste da reagujete na određene situacije. Međutim, nekoliko godina unazad njihovo predstavništva, ako se ne varam, za Srbiju je u Poljskoj i podržavam Insistirajte na tome da komunicirate sa tom i sličnim kompanijama kako bi svoje poslovanje, da se ne lažemo, svi oni posluju ovde u Srbiji, upodobili sa našim zakonima i regulativom. Hvala vam. Zahvaljujem kolega Starčeviću.Pre nego što nastavimo sa daljim radom, jedno obaveštenje, odnosno informacija o današnjem radu.Poštovani narodni poslanici, saglasno čl. 27. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima predsednik Poslaničke grupe SPS, narodni poslanik Đorđe Milićević.Izvolite. Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.Poštovani gospodine Marinoviću, poštovana savetnice Poverenika, poštovani predstavnici VSS, pred nama su danas kadrovska rešenja, može se tako reći, o kojima treba da se izjasni Narodna skupština Republike Srbije, ali bez obzira na to što formalno govorimo o kadrovskim rešenjima uvek je prilika da razmenimo mišljenja o oblastima koja pripadaju zapravo vama, odnosno ono što jeste vaša odgovornost, jer smatramo da to može biti korisno i vama u narednom vremenskom periodu, ali i nama kao nosiocima

kolega Starčević je danas pokrenuo i mi u potpunosti podržavamo kada je reč o edukaciji mladih ljudi, pre svega vezano za ponašanje za internet.Najpre bih govorio o izboru zamenika Poverenika, što spada u ostvarivanje izborne funkcije Narodne skupštine Republike Srbije. Nedavno smo na sednici Narodne skupštine Republike Srbije imali priliku da razmatramo izveštaj o radu nezavisnih institucija i regulatornih tela, tako da smo između ostalog razmatrali izveštaj i o Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Tom prilikom sam posebno istakao da ovaj nezavisni državni organ svojim radom doprinosi demokratizaciji, jačanju odgovornosti javne vlasti prema građanima takođe. On doprinosi transparentnosti rada državnih koji imaju zakonsku obavezu dostavljanja informacija od javnog značaja, na zahtev ovog organa ili drugih zainteresovanih lica.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao samostalni državni organ u našem pravnom sistemu postoji više od 15 godina, ja mislim. Ima značajna ovlašćenja u pogledu unapređenja dostupnosti podataka od javnog značaja, kao i u oblasti zaštite podataka o ličnosti.Poverenik za informacije od javnog značaja je takođe samostalan i nezavistan od uticaja zakonodavne, izvršne vlasti, ne sme tražiti niti primati prednaloge i uputstva za svoj rad od drugih državnih organa i drugih lica. Iz njegove samostalnosti proističe i odgovornost za vršenje vršenje ovog izuzetno važnog i značajnog posla. Koliko je Poverenik značajan za Republiku Srbiju govori i činjenica da je to organ sa najdužim mandatom, a mandat mu traje sedam godina.Poverenik je neko ko posreduje između javnosti pojedinaca i organa javne vlasti. Poverenik je organ kome se veruje da može svojim institucionalnim, pre svega, autoritetom da reši određeni problem koji pojedinci ili pravna lica imaju u ostvarivanju određenih prava. Ovaj organ je takođe zakonom zadužen da štiti pravo na slobodan pristup informacija, ali istovremeno i organ koji štiti pravo na privatnost podataka o licima, kako niko ne bi bio oštećen niti nečiji ugled na bilo koji način narušena.On odlučuje o žalbama na rešenja organa javne vlasti kojima se odbija pristup informacijama, izrađuje i objavljuje priručnik za praktična uputstva, za ostvarivanje prava predviđenim zakonom, donosi uputstvo za izradu objavljivanja informatora o radu državnih organa i brojna druga ovlašćenja, odnosno brojne druge obaveze i odgovornosti.O značaju institucije Poverenika govori, između ostalog i veliki broj primljenih predmeta, što ukazuje na sve veći stepen poverenja u instituciju Poverenika i očekivanjima građana i drugih podnosilaca zahteva da će rad Poverenika uticati i na odgovorniji rad nosilaca javne vlasti i samim tim, naravno i uprave.Inače, funkcija Poverenika za informacije od javnog značaja regulisana je Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, koji je donela Skupština Republike Srbije 5.11.2004. godine, a od 2019. godine, zakonom je promenjen naziv organa i proširena njegova nadležnost na primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je bilo u potpunosti logično i opravdano.Ovaj zakon određuje kako se bira Poverenik, dakle, njega bira Narodna skupština na predlog skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, bira se lice sa priznatim ugledom i stručnošću u oblasti zaštite i unapređenje ljudskih prava, lice koje je završilo Pravni fakultet, ima najmanje 10 godina radnog iskustva. Prema istom zakonu predviđeno je da Poverenik ima i zamenika. Poverenika smo izabrali upravo na osnovu kvalifikacija o kojima sam maločas govorio, sada je na redu da izaberemo i zamenika.Vi ste, gospodine Marinoviću u uvodnom izlaganju rekli da oba zakona koja se primenjuju i koja primenjuje Poverenik, predviđaju da možete imati dva zamenika, da praktično u ovom trenutku funkcionišete bez ijednog zamenika, rekli ste i period od kada je to, od marta meseca 2018. godine,

digresiju napravili, jer sa prekidom vanrednog stanja i sa velikim brojem primljenih zahteva, rad bi praktično u jednom trenutku mogao biti blokiran ukoliko ne bi izabrali bar jednog zamenika u ovom trenutku, što je pre svega vaš odgovoran i ozbiljan odnos prema poslu za koji ste preuzeli odgovornost.Obim posla nalaže da se u ovom trenutku prema vašoj proceni, a ja zaista verujem u vašu procenu izabere zamenik koji će biti vezan za oblast zaštite podataka o ličnosti. Verujemo da ste izabrali i da ste predložili najboljeg kandidata za ovu funkciju. Ona zahteva usko, stručno i specijalizovano znanje i ono što smo mogli da sagledamo iz biografije i neposredno pred sednicu Odbora za kulturu i informisanje, dakle, svakako reč je o osobi koja raspolaže sa onim sposobnostima koje su neophodne da bi se obavljao ovaj odgovoran posao.Ono što je važno istaći, što ste i vi rekli u uvodnom izlaganju, dakle, mi ćemo svakako izabrati zamenika, ali je važno da raspolažete sa kvalitetnim ljudima i da ovaj predlog upravo dolazi iz redova tih ljudi. ljudi koji imaju iskustvo, imaju znanje znaju posao i nije potrebno vreme da se upoznaju sa materijom. Onda bi praktično ponovo kako ste rekli u uvodnom izlaganju, moglo doći do određene blokade u radu. Naravno da ćemo ovaj predlog podržati, između ostalog o tome smo govorili i na sednici Odbora za kulturu i informisanje.Kada izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u Narodnoj skupštini ovo je sve češća tema. Ne mislimo da je to loše, naprotiv. Čest izbor sudija koji se prvi biraju na sudijsku funkciju samo potvrđuje potrebu osnaživanja pravosudnog sistema kvalitetnim kadrovima, a te nove kadrovske snage treba da doprinesu onome čemu svi težimo, a to je još efikasnije pravosuđe.O značaju sudske grane vlasti, kao jednog od tri stuba svake države govorio sam više puta, ali nije nikada na odmet potencirati značaj pravosuđa za izgradnju pravne države, vladavine prava, demokratskog društva u kome svaki građanin treba da bude isti pred zakonom. Srbija danas nastoji da u svim segmentima društva napreduje, posebno kada je u pitanju izgradnja pravne države i posebno naglašava kada je u pitanju vladina prava.Postavili smo razvojne ciljeve koji se mogu ostvariti upravo uređenim pravosudnim sistemom na čemu insistira i EU i zato sam rekao, posebno naglašavam vladavina prava. To je jedan od predpristupnih uslova za Srbiju kao kandidata za članstvo u EU i sudstvo mora da implementira visoke evropske standarde, ne samo zato što je to zahtev EU, već zbog potrebe unapređenja kvaliteta rada pravosudnih organa kroz jačanje institucije vladavine prava. Moram da pohvalim investicije države u poboljšanju uslova rada pravosudnih organa koje su aktuelne poslednjih nekoliko godina, mislimo da je to jako važno i značajno.Oblast pravosuđa izaziva definitivno posebnu pažnju EU imajući u vidu polaznu osnovu da je stabilan pravosudni sistem neophodan za ostvarivanje vladavine prava. Imao bih mnogo što šta da kažem kada je reč o odnosu EU i njihovom stavu kakvo je njihovo poimanje i njihovo shvatanje vladavine prava, ali nije tema, o tome ću govoriti drugi put. Duboko sam ubeđen i mislim da to vide i građani Srbije, da je Srbija uređena pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema, a od EU znate, reći ću samo to, navikli smo na dvostruke standarde i dvostruke aršine i tu ću staviti tačku, pa ću povodom neke druge teme govoriti o tome, jer ćemo vrlo brzo da se vidimo sa evropskim parlamentarcima pa će biti prilike da i o tome razgovaramo.Dakle, ovo je oblast definitivno kojoj treba posvetiti posebnu pažnju, nezavisnost sudstva, nepristrasnost, profesionalnost, stručnost, efikasnost, kao i potreba za dalje reforme pravosuđa. Podsetio bih da je u izveštaju Evropske komisije koji je Narodna skupština razmatrala krajem 2020. godine o kojem sam takođe govorio, upravo konstatovan sektor vladavine prava u Srbiji, a time i pravosuđe treba dalje ojačavati u pravcu implementacije pravnih tekovina EU i zato sam maločas naglasio upravo vladavinu prava. Srbija se upravo kreće u smeru stvaranja efikasnog pravosudnog modela koji će biti usklađen sa pravnim tekovinama EU i pred kojima će građani moći da nesmetano i efikasno ostvaruju svoja ljudska i građanska prava po najvišim standardima.Da se razumemo, sve ono, ponoviću, to sam danas rekao koristeći pravo kao predsednik poslaničke grupe i postavljajući poslaničko pitanje. Građani Srbije to jako dobro znaju, mi pokazujemo jasnu odlučnost i opredeljenost da postanemo punopravan član EU. Ne postoji ni jedan zadatak koji je postavljen pred Vladu Republike Srbije da on nije sa uspehom realizovan. Ali, i EU mora konačno da shvati i evropski parlamentarci da mnoge stvari na putu evropskih integracija mi činimo i radimo, ne zbog EU, ne zbog evropskih parlamentaraca, nego zbog Srbije, zbog građana Srbije i zbog naše budućnosti.I na kraju, kada je predloženi nosilac sudijske funkcije u pitanju, a to je kandidat za sudiju Privrednog suda u Zaječaru, treba ponovo podvući značajnu ulogu i veliku odgovornost koja proističe upravo iz nezavisnosti u obavljanju sudijske funkcije i zato je važna, ponavljam, stručnost, dostojnost, iskustvo, ali važna je i hrabrost za donošenje teških sudijskih odluka, odnosno presuda.Birajući ovog sudiju na prvu sudijsku funkciju Narodna skupština ostvaruje svoju izbornu funkciju i na taj način kao zakonodavno telo mi još jednom želimo da damo svoj doprinos kvalitativnim promenama u oblasti pravosuđa.Još jednom ponavljam, oba predloga imaće svakako podršku u danu za glasanje poslaničke grupe SPS. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu narodna poslanica Sandra Zahvaljujem uvažena potpredsednice.Uvaženi gosti Narodne skupštine, dragi narodni poslanici, dame i gospodo, građani Republike Srbije, pravo je zadovoljstvo kada u Skupštini Republike Srbije imamo priliku da razgovaramo i na kraju krajeva i vršimo izbor prilikom rasprave u dve nezavisne institucije kakva je institucija Poverenika i naravno i druga tema o kojoj ćemo govoriti izbor sudija.Podsetiću vas samo na moje izlaganje kao predstavnika Odbora što se tiče Poverenika za informacije od javnog značaja, odnosno i zaštitu podataka o ličnosti, odnosno zamenika za oblast za zaštitu podataka o ličnosti.Ja ću odmah na početku i reći da je kao vaš predlog, predlog stigao na Odbor za kulturu i informisanje i onaj deo koji sam ostala dužna građanima Republike Srbije prilikom izlaganja u ime Odbora jeste da smo mi ispoštovali celokupnu proceduru koju predviđa izbor Poverenika i i procedura Odbora, a to je da smo imali vrlo značajnu i konstruktivnu raspravu na samom sastanku Odbora i meni je zaista bilo zadovoljstvo. Razgovarali smo o različitim temama iz delokruga vašeg rada. Između ostalog, imali smo i razgovor sa vašim kandidatom, odnosno Sanjom Unković diplomiranim pravnikom koji inače potiče iz vaše institucije i opet napominjem, pravo je zadovoljstvo bilo razgovarati sa dva uvažena stručnjaka iz ove oblasti. Poslanici su bili zaista vrlo zainteresovani za odgovore na pitanja koja ste vi davali i to je nešto što bi možda u okviru vaših izveštaja naravno mogla, i jeste svakako praksa bila, vi ste relativno skoro stigli na funkciju.Ono što je jako važno je što je vaša iskrenost u radu bila zaista presudna u tome da mi zaista takvu raspravu i započnemo u Odboru za kulturu i informisanje.Koliko god je pandemija donela loših stvari toliko nas je naučila, tako da ste i vi baš u toj situaciji na žalost shvatili da ipak imati zamenika nije stvar slova zakona na papiru, već stvar još jednog para ruku i još jedne osobe koja može da vas zameni upravo u ovakvim situacijama kada mi možda nekad i pomislimo da nam ne treba zamena i da možda bolest neće na nas. Možda je to pouka koja može otići i sa ove sednice, iz ove rasprave, da je ipak korona ušla u sve pore ovog društva, ne samo našeg naravno, već celokupne zemaljske kugle, čitavog sveta i da zaista utiče na redovan život, na rad, utiče praktično na sve ono što smo do juče smatrali normalnim, danas moramo da se novonastalim situacijama prilagođavamo.Mene je jako, da kažem, zaintrigiralo koliko je jedna mlada osoba u vašem timu sposobna da preuzme jednu ovako značajnu ulogu u okviru institucije na čijem ste čelu. Njena, ne samo njeno znanje stručno, već i menadžerske sposobnosti za koje smo se uverili da postoje, zaista je kvalifikuju za jednog kvalitetnog zamenika, a sasvim sigurno su vam ovlašćenja u tom slučaju gotovo ista. Toliko o Sanji Unković.Naravno, mi smo već u ime Odbora i predložili da se ovaj predlog u plenumu danas u danu za glasanje prihvati. Nadam se da će tako biti.Ono što, posebno je zadovoljstvo kada dođete kao predstavnik nezavisne institucije u dom Narodne skupštine, to je upravo nama ovde jedan dokaz u ovakvim raspravama o vašim izveštajima, da je demokratija u Srbiji na vrhuncu, odnosno da je u odnosu na sve ono što smo imali priliku u prethodnom periodu da vidimo upravo iz institucije iz koje vi dolazite, nije bio slučaj. Iako je Iako je ova funkcija Poverenika, ne mogu čak reći ni mnogo puta, nego gotovo oduvek bila zloupotrebljavana politički, zadovoljstvo je doći danas ovde, razgovarati sa vama, zadovoljstvo je učestvovati u radu i kontrolisati rad Poverenika zato što znamo da razgovaramo sa nezavisnim kandidatima, da razgovaramo sa nezavisnim institucijama, nezavisnim u radu, nezavisnim od političkog uticaja institucijama koje imaju svoj integritet zagarantovan zakonima i Ustavom.To je ono što ovaj ovaj plenum i ovu skupštinsku većinu razlikuje od svih onih koji su u prethodnom periodu imali prilike da biraju, da sarađuju sa različitim institucijama, između ostalog i institucijom Poverenika koju vi predstavljate.Ja ću vas podsetiti na nekoliko, jer ipak je čini mi se to podsećanje nama potrebno. Skloni smo tome da brzo zaboravimo zato što prosto dobili smo nešto što ovu funkciju Poverenika predstavlja na onaj način na koji zakon predviđa i samim tim kada pogledate i vaš rad koji je zaista neprikosnoveno profesionalan, mi dolazimo do toga da zaboravljamo kako je to nekada izgledalo. Zato ću vas podsetiti, s obzirom da je važno, a vratiću se nakon toga i na vaš predlog da se ovaj zakon u jednom domenu i proširi i da je zastareo. Naravno, da smo mi imali kontinuitet u radu Poverenika u prethodnom periodu, mi bismo verovatno ovaj zakon u nekom doglednom vremenu ranije i imali. Ali, naravno da to nije bilo moguće. Iz kojih razloga?Iz razloga što ako krenemo od vašeg prethodnika, koji je bio politička institucija, čak ne mogu da kažem ni lično, s obzirom da je sedeo u tako osetljivoj instituciji kao što je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, govorim o Rodoljubu Šabiću, koji je otvoreno branio svoje političke ideale, svoje političke stavove, ali i pripadnost određenim političkim partijama dokazujući svakodnevno odanost upravo istima.To je bilo gotovo svakodnevno i išlo je do te granice i mere, a podsetiću vas da je upravo Rodoljub Šabić i danas politički aktivan i dalje verovatno vraća dug onima u čijoj je vlasti bio,

je napao našeg predsednika poslaničke grupe, dr Martinovića upravo za jednu stvar koja je bila njemu stavljena na teret u prethodnom periodu, koja je ovde, računajući da svaki poslanik ima pravo na svoj stav, na svoje mišljenje, na slobodu govora, što i sam Poverenik mora da zaštiti svakako, on je sa pozicije institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti došao u priliku da ga Republičko javno tužilaštvo, 2016. godine u julu, optuži, odnosno podnese tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv Poverenika, Rodoljuba Šabića zbog prekršenih nekoliko zakona.S obzirom da su zakoni koji su prekršeni ovim putem zaista vrlo ozbiljni i da vas mogu dovesti ne samo u vezu sa time da ste možda možda nesmotreno, što sasvim sigurno nije slučaj, prekršili zakon, već vas može dovesti u vezu i sa drugim predstavnicima vlasti van Republike Srbije, da sad ovde ne koristim te izraze koje nam kasnije ovde, zbog slobode govora koju nam često zabranjuju, u Narodnoj skupštini kao poslanicima spočitavaju, neću izgovoriti, ali ćete vi vrlo jasno i građani Republike Srbije, nakon ovoga u šta vas budem uvela u par rečenica, rečenica, zaključiti o kome, odnosno o kakvoj ličnosti se radi i kakve su, na kraju, mnogo bitnije, namere Poverenika bile.Dakle, tužbu je potpisala zamenica Zagorke Dolovac, Snežana Marković, a podneta je radi poništenja Šabićevog rešenja iz marta 2016. godine, kojem je Ministarstvo odbrane naložilo da bez odlaganja dostavi Fondu za humanitarno pravu kopije dokumenata iz kojih se može saznati kada je Goran Jeftović imenovan na mesto štabskog oficira prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu 1999. do kada se nalazio na tom mestu i koji je imao čin.U

Davanje takvih podataka, smatra predlagač, u suprotnosti je interesima Republike Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugoga za dobijanje informacija.Takođe, smatra se da je pobijenim rešenjem izvršena povreda odredbi Zakona o odbrani, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, Zakona o tajnosti podataka, Zakona o Vojsci Srbije, a posledica toga je nepravilno primenjen Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Ovo su navodi iz tužbe protiv Rodoljuba Šabića, gde vam je vrlo jasno, iako vam ja sada ovde ne izgovorim, o kakvom čoveku se radi i da se radi o čoveku u čijem interesu nisu bili interesi Republike Srbije i da mi ovde možemo i danas da razmišljamo, na osnovu stavova koje on i dalje iznosi, kome on odgovara i, zapravo, kome je i tada, dok je vršio ovu odgovornu funkciju u, podsetiću vas, nezavisnoj instituciji, kakva je institucija Poverenika.Dakle, to nije jedini slučaj kada se ova ili slična institucija, koja apsolutno mora biti nezavisna u svom radu, zloupotrebljava. Tako ću vas podsetiti da smo ovakvih slučajeva imali i na nivou pokrajinske Vlade, odnosno Pokrajine Vojvodine. Vojvodine. S obzirom da je Skupština Vojvodine zadužena za izbor pokrajinskog Ombudsmana, Skupština Vojvodine je imenovala, dok je na čelu te skupštine bio Bojan Pajtić, Dejana Janču, predsednika Izvršnog veća Vojvodine, koji je u tom trenutku imao 82 godine, za novog pokrajinskog Ombudsmana u to vreme, 2009. godine, iako mu je radni odnos po sili zakona prestao sa navršenih 65 godina.Dakle, novina nije ni da se radi ne samo protiv Ustava, kao što smo videli u ovom slučaju, protiv interesa Republike Srbije, protiv njene bezbednosti, nego se flagrantno kršio zakon onda kada je to politički pripadnicima bilo neophodno kako bi svoje političke poslušnike doveli na mesta koja, napominjem još jednom, su obavezna, prvo po svojoj nezavisnosti, integritetu, oslobođena od bilo kakvog političkog uticaja.Ne znam da li je neophodno spomenuti i onaj slučaj koji je svima nama i te kako poznat, a tiče se jednog predsedničkog kandidata koji je na predsedničku, odnosno na tu funkciju budućeg kandidata za predsednika Republike Srbije upravo agitovao sa mesta Poverenika, Zaštitnika građana. Dakle, mislim da je to slučaj u koji je javnost svakako upoznata. Pored toga što je zloupotrebio svoju funkciju kako bi se kandidovao za predsednika, bilo je tu još nekakvih indicija koje su upućivale da je ovo lice bilo umešano i u najgora najgora krivična dela, kakvo je ubistvo.Dakle, to su bila lica koja su obeležila rad nezavisnih institucija u prethodnom periodu. Onda možete da razumete, mogu verovatno i građani Republike Srbije da razumeju, kada vi dođete ovde u Narodnu skupštinu, a osvrnuću se i na izbor sudija, dozvolićete mi to, sa kolikom radošću mi ovde razgovaramo sa vama o izmeni zakona, o svemu onome što će unaprediti rad Poverenika, a ne samo rad Poverenika i povećati vaša ovlašćenja, već, naravno, jer svi mi ovde, i vi, a i mi, služimo građanima Republike Srbije, što će njima osigurati veća prava i veće slobode.Zaista jeste svaki put pravo zadovoljstvo razgovarati o tome. Verujte da, znajući zakon, znajući da ste u pravu kada kažete da u jednom delu jeste zastareo s obzirom i na nove tehnologije i da su vam potrebna veća ovlašćenja kako biste u skladu sa trenutnom, sadašnjom situacijom mogli da primenjujete delove i odredbe koje se tiču institucije Zaštitnika poverenika za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti, verujte da ćete u Skupštini Republike Srbije u Poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ uvek imati pouzdanog partnera, uvek imati saradnika i, na kraju krajeva, uvek imati podršku.Upravo podršku.Upravo vaš rad u prethodnom periodu, kažem i napominjem, vrlo kratkom, ali ste za taj kratak period zaista doneli jedne izvanredne rezultate i moram napomenuti da se vaši rezultati nižu čak i u ovom periodu kada zaista svi trpimo i kada smo u opasnosti po živote građana Republike Srbije nekako sve drugo stavili po strani. Vi niste ostali praktično van tokova, vi ste tu, pogotovo sada radite svoj deo posla, i iz tog razloga zaista podržavamo predlog da gospođa Unković vrši funkciju zamenika Poverenika, smatrajući da iz ovih nadležnosti i ovlašćenja koje imate, zaista imati širok delokrug rada, da vam je u tom slučaju zaista neophodna i pomoć.Što se tiče druge teme koja je na današnjem dnevnom redu, a tiče se izbora sudija, moram reći da je taj proces ovde, videli ste u nekih prethodnih par meseci, konstantan, da se sudije ovde biraju i da o tome raspravljamo i da govorimo o kandidatima i te kako. Ali, podsetiću vas, isto tako govoreći o nezavisnosti onih koji uđu u ovaj dom, kršeći flagrantno Ustav i zakone Republike Srbije i poverenje koje su u prethodnom periodu dobijali od građana Republike Srbije, moram, a ne mogu da ne spomenem, jer to pitanje zaista građani postavljaju gotovo svakodnevno, jer im u najvećoj meri nije jasno na koji način se zapravo svi oni koji su u prethodnom periodu bili na vlasti, a tu mislim na Dragana Đilasa, tu mislim na Borisa Tadića, tu mislim na Vuka Jeremića, Borka Stefanovića i ostale, na koji način su sve ovo vreme, iako postoje određeni dokazi koji ukazuju na lopovluk i kriminal, ostajali van domašaja zakona. Upravo ću to pokušati sada u par minuta, koliko mi je vremena ostalo, da objasnim.Dakle, politizacija sudstva, kao i svih institucija koje smo imali priliku i danas da čujemo, praktično je predstavljala mogućnost za njihove produžene ruke kako bi ostali van domašaja zakona, a razmišljali su unapred jer su znali koliko su krali, van domašaja zakonika da se vlast promeni. Tako je njihova neuspela reforma pravosuđa iz 2009. godine, o kojoj se, podsećam ovde i poslanike, nedovoljno govori, a još uvek je, složićete se sa mnom, rak rana našeg pravosuđa.Da podsetim građane, neuspela reforma pravosuđa je koštala Srbiju 2009. godine 44 miliona evra. Ova suma je isplaćena za plate, a podsetiću vas da je gotovo u jednom danu oko 1000 sudija promenjeno. Zašto? Zato što nisu odgovarali i nisu bili politički poslušnici režima Borisa Tadića i Dragana Đilasa, a računali su da moraju da imaju i tog saveznika, kako bi sve svoje koruptivne radnje pokrili na neki način.Dakle, način.Dakle, ova suma od 44 miliona evra isplaćena je za plate neizabranih 836 sudija, 75 zamenika tužilaca, koje su isplaćivali za gotovo dve godine, iako nisu radili. Posle 12 godina od reizbora sudija i tužilaca, državni organi nisu sabrali kompletnu štetu koju je budžet pretrpeo zbog odšteta isplata plata neizabranima, kao ni gubitke zbog problema i zastoja u radu sudova i tužilaštva. To najbolje vi znate kao predstavnici Saveta Visokog saveta sudstva, znate koliko nas je to koštalo.Znate koliko je predmeta ostalo koji nisu obrađeni, koliko je zastarelih predmeta ostalo, znate koliko je svega bilo na čekanju, zato što je nekada neko pomislio da može da utiče na nezavisno sudstvo, da može da ga kontroliše i da može od nezavisnog sudstva, od grane vlasti da napravi svoj politički biro u kome će se donositi odluke koje odgovaraju pravdanju kriminala i krađi koju su vršili u vreme dok su bili vlast.Da ja sada ovde ne ulazim, ovo je tema kojom bi trebalo svakodnevno da se bavimo. Ne kažem da ni danas ovaj deo grane vlasti treba da pretrpi još izvesne promene i izvesne reforme, ali samo one koje će ga dovesti sutra u još veću nezavisnost od političkog činioca. Jer to je suština, to je ono što želimo našim građanima, da im pružimo maksimum demokratije i da budemo odgovorni za vršenje vlasti, da budemo odgovorni za svaki korak u svim ovim godinama u kojima smo pokušavali građanima Republike Srbije da razdvojimo institucije od politike, one koje nisu u nadležnosti političara, tako mora da ostane i ta prava garantuju građanima Republike Srbije da oni žive u demokratskoj državi i to je nešto što ne sme nikada biti dovedeno u pitanje.Dozvolićete mi još samo u ovih par minuta koja su mi danas ostala, moj kolega Aleksandar Marković je danas napomenuo, ne želim da ulazim zaista u ovu nekrofilsku politiku koja se vodi protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ovim navodima koji su sada preplavili ove đilasovske medije, a kojima pokušavaju da zatrpaju danima, neuspešno, aferu povezanu sa tajnim računima i milionima koje Dragan Đilas ima na Mauricijusu, Hong Kongu, Delaveru i Švajcarskoj i raznim drugim poreskim rajevima.Još jedna afera je danas osvanula, u novinama, doduše, ali ja se iskreno nadam da tužilaštvo, znajući da radi svoj posao kada je u pitanju ispitivanje spornih računa i miliona koje Dragan Đilas drži u poreskim rajevima, da se pozabave i onim što se trenutno nalazi u papirima koje vode ove Đilasove firme, kakva je firma „Multikom“, koja je u svom završnom računu za 2019. godinu napravila još jedan marifetluk, još jednu finansijsku malverzaciju kojom je omogućila da 3.750.000 evra bukvalno Dragan Đilas pokloni Šolaku. S obzirom da znamo je to jedna velika srećna porodica, ne poklanja to Dragan Đilas Šolaku, već i dalje vrši na isti način kako je navikao utaju poreza i sakrivanje porekla novca kako bi smanjio onih 619 miliona koji mu se spočitavaju u javnosti, a to vrlo neuspešno, očigledno, radi.S se državni organi bave ovom temom, ja ću samo još jednom apelovati da se i ovi navodi novinara provere i samo da pojasnimo građanima Republike Srbije o čemu se radi. Dakle, Dragan Đilas je u izveštaju za 2019. godinu otpisao 440 miliona dinara na ime pripadajućih dividendi „Dajrekt medije“, kada je tada već u vlasništvu Šolokove „Junajted grupe“. Na ovaj način je umanjio kapitalnu vrednost, profit, i uspeo da dovede u zabludu još jednim finansijskim marifetlukom vrednost svoje kompanije i pokloni, kao što sam rekla, Draganu Šolaku još koji milion.Dakle, milion.Dakle, danas u današnjoj raspravi ja vas molim narodni poslanici da podržite ovaj predlog za izbor zamenika Poverenika, s obzirom da mislim da će zaista prava osoba biti izabrana na pravo mesto i da nastavimo zajedno da se borimo za nezavisne institucije. Hvala vam. Zahvaljujem se zamenici predsednika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.Pošto u sistemu nemamo više prijavljenih ovlašćenih predstavnika ili predsednika poslaničkih grupa, prelazimo na listu.Poštovani narodni poslanici da vas obavestim da, kao što je to predsednik i naglasio i da možete da planirate svoje obaveze, redovnu pauzu u trajanju od jednog sata danas ćemo imati između 15.00 i 16.00 časova, a ne između 14.00 i 15.00, kao što je uobičajeno.Prvi po listi prijavljenih je narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović.Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Kao što ste imali prilike čuti, predstavnici Stranke pravde i pomirenja, narodni poslanici, će podržati ove predloge.Smatramo poput ove, Poverenika o informacijama od javnog značaja izuzetno važna za naše društvo, da je izuzetno važno da imamo korektiv koji će biti na usluzi svima koji su oštećeni na bilo koji način i koji će imati ove mehanizme neophodne za sprovođenje svih onih postupaka koje druge instance ovoga društva nisu u ovom trenutku moćne da sprovedu.Zaista je važno i da se unapredi ova institucija, tj. da pored toga što ima mogućnosti da izriče kazne, nađemo mehanizam i da se te kazne implementiraju, da ne bude samo da svaka velika ili važna odluka Poverenika koja se donese bude takva vezano za te kazne da se Poverenik obraća Vladi zato što nemamo drugačiji mehanizam da se jednostavno implementira odluka i ceo onaj proces koji je doveo do toga da se utvrdi velika malverzacija u određenim slučajevima.Zato ova institucija ili neka druga institucija koja je u korelaciji sa ovom institucijom mora imati i izvršenje kazne koja se izrekne. Nama je to izuzetno važno, jer se na taj način sprečavaju velike korupcije. Ne bi se moglo desiti kao što se desilo, recimo, po pitanju Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba „Novi Pazar“ da Poverenik utvrdi da je tu prekršen zakon, da se traži naplata i izvršenje kazne, međutim, da to još uvek tavori zato što nema mehanizama da se to reši.Zašto je to bitno? Koliko je god bitno to zbog Fudbalskog saveza Srbije još je bitnije zbog grada Novog Pazara, zato što je grad Novi Pazar vlasnik Fudbalskog kluba „Novi Pazar“, a ta kupovina o kojoj mi još uvek ne znamo kolika je bila, koliko se izdvojilo sredstava iz budžeta grada Novi Pazar, je došla u jeku najveće pandemije u ovome gradu. Kada smo sa svih strana vapili, dobijali donacije da spašavamo ljudske živote, kada je Opšta bolnica bila u katastrofi, kada smo bili suočeni sa takvom katastrofom sa kojom se nismo suočavali jako dugo, mi smo iznašli način da grad Novi Pazar, umesto da ta sredstva uloži da spasi živote svojih građana, ulaže u nešto što je dosta sumnjiva transakcija što se tiče opet sporednijih stvari, tj. fudbala, odnosno fudbalskih takmičenja. Prioritet nam je bio da spasimo ljudske živote, umesto što smo kupovali pod sumnjivim okolnostima mesto u Superligi.Takođe, kada je u pitanju takva vrsta odnosa prema kriminalu, koji je dosta prisutan u sportskim društvima, naročito u ovom našem, nažalost, fudbalskom klubu o kom smo mi puno puta govorili, dakle, jako nam je važno da dođe do implementiranja ovih kazni i svih onih drugih zloupotreba koje su se dešavale u prošlosti, jer to sve plaćaju građani, a posebno građani ovih siromašnih, devastiranih opština koji taj novac više voleli da se uloži u izgradnju industrije, u otvaranje novih radnih mesta, u obezbeđivanje egzistencije za sve nas, odnosno kreiranju ambijenta koji će omogućiti da naša deca i buduće generacije imaju bilo kakvu perspektivu i nadu za srećniju budućnost.Zato je važno zaista da imamo instituciju pored poverenika koji će to sve utvrditi, ali mi moramo obezbediti mehanizme da se to što se utvrdi i implementira, da bi se zaustavila ta sprega organizovanog kriminala koji decenijama vrhlja i naravno koji koristi ovakvu vrstu sportskih udruženja da jednostavno ispumpava novac iz budžeta građana.Takođe, kada su u pitanju sudije, jako je dobro da na pozicije odgovornih sudija dobijamo časne i poštene osobe, međutim, ja ću ovde izneti jednu načelnu koja se tiče toga da još uvek naše sudstvo i sudije nisu oslobođeni svih različitih uticaja. Još uvek sudije koje polože zakletvu u ovoj Skupštini i po Ustavu Republike Srbije ne poštuju do kraja taj svoj Ustav. Tako smo imali, recimo, ovih dana u Sjenici slučaj da sudije ne poštuju prava građana Republike Srbije da imaju suđenje na svom maternjem jeziku, što je apsurd.Ako je nešto zagarantovano Ustavom i ako je taj Ustav glavni zakon po kom te sudije moraju suditi i ako su zakletvu ovde položili pred građanstvom i pred institucijama Republike Srbije da štite Ustav i ljudska i manjinska prava, onda moraju ispoštovati pravo svakog pripadnika nacionalne zajednice da ima proces na svom maternjem jeziku.Taj proces sudskih organa je dosta odmakao i u Beogradu i u drugim sudskim jedinicama, međutim opet se iznenadimo da u onim sredinama gde bi to bilo najnormalnije, poput Sjenice, još uvek imamo te sudije koji ne ne poštuju Ustav, koji ne poštuju pravo građana ove države. Zato bi trebalo preispitati i opet i svakog puta podvlačiti tim sudijama da su dužni da poštuju građane ove države i da im isključivo prema Ustavu i prema zakonima, tj. da poštuju njihova individualna i kolektivna manjinska i ljudska prava. Hvala. Zahvaljujem.Vreme vaše poslaničke grupe je potrošeno.Reč ima narodna poslanica Nataša Mihailović Vacić. Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi gosti, zaštita podataka o ličnosti jeste temelje sigurnosti i privatnosti savremenog čoveka u savremenom svetu. Ta prava na zaštitu podataka su ugrožena, čini mi se, i samom spoznajom o tome da su lični podaci delićem sekunde ili samo jednim klikom udaljeni od nekakvog javnog prostora, gde im svakako nije mesto.Svedoci smo da podaci iz zdravstvenih kartona, socijalni i materijalni status i niz drugih osetljivih podataka o ličnosti često završe i na društvenim mrežama, ali nažalost i na naslovnim stranama tabloida. Svakako, složićete se kao i svi u sali, da takvim podacima nije mesto ni na društvenim mrežama, ni na naslovnim stranama, ni uopšte u medijima. Zašto? Zato što to utiče na sigurnost građana. Sigurnost je jedna od osnovih ljudskih potreba. Ako su ljudima ugroženi krov nad glavom, hrana, bezbednost, zdravlje, itd., ljudi nisu u stanju da baš dobro i najbolje funkcionišu. Ljudi imaju potrebu da se osećaju sigurno, da osećaju da ih država štiti dobrim zakonima koji se dosledno primenjuju, da je njihova imovina zaštićena, da je njihova privatnost takođe zaštićena, jer to stvara taj osećaj sigurnosti, ali stvara i osećaj poverenja u državu i u institucije sistema koje su tu da ostvare ljudska prava svakog građanina.Koliko puta se desilo svima nama da nas u subotu ili nedelju posle podne pozovu telefonom razni prodavci proizvoda i usluga, a da im nikada nismo dali broj telefona, niti dozvolu da mogu da nas pozovu i uznemiravaju? Koliko puta se desilo da u prodavnici kada reklamiramo određeni proizvod na obrascu za reklamaciju prodavac insistira da upišemo JMBG?Svedoci smo, takođe, JMBG?Svedoci smo, takođe, nažalost da se često, verujem, slučajnom greškom događa da državni organi i institucije države objave često podatke koji bi trebali da budu zaštićeni, dakle lične podatke građana. Mislim da mi kao društvo, a vi svakako ne, po svojoj funkciji koju obavljate, ne smemo da se pomirimo sa tim da neka državne institucija objavi lične podatke, brojeve telefona, podatke iz biračkog spiska, itd. Mi smo razgovarali i o osetljivim, a otvorenim podacima, na primer na

ili broj telefona. Lični podaci su i imejl adresa i otisak prsta i fotografija i lokacija i broj poseta nekom sajtu itd. lični podaci su nešto što je neotuđivo i što nas prati kroz ceo život. To ne možemo da zamenimo, niti da promenimo,Poslanička grupa SDPS je podržala vaš izbor za Poverenika i vi svojim radom opravdavate to poverenje. Ako je sudite po tome, verujemo da će i zamenica koju ste lično predložili i kojoj ste dali nedvosmislenu podršku marljivo i odgovorno obavljati svoj posao. Važno je da dolazi iz Kancelarije Poverenika, dakle ima veliko iskustvo u radu upravo na zaštiti podataka o ličnosti. Verujem da ćemo izborom Sanje Unković doneti dobru odluku. Hvala. Zahvaljujem se zamenici predsednika poslaničke grupe SDPS-a.Reč ima potpredsednica Narodne skupštine, Marija Jevđić. Zahvaljujem, potpredsednice.Poštovana potpredsednice, poštovani gosti, na današnjem dnevnom redu imamo dve jako važne tačke. Jedna se odnosi na izbor zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja, a druga na izbor sudija. Jedinstvena Srbija u danu za glasanje podržaće predložene tačke. Prvo bih pričala o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja.Kada spomenemo instituciju Poverenika koji postoji od 2004. godine, možemo reći da su unapređena prava građana na obaveštenost i na brže dolaženje do informacija, a pogotovo kada znamo da je u izradi izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.Jedna od jako bitnih izmena koju ste upravo vi predložili gospodine Marinović, jeste da se ovoj instituciji povere veća ovlašćenja kao što su novčane kazne u nominalnom iznosu za razne organe vlasti koji ne pružaju tražene informacije, vršenje inspekcijskog nadzora i slično. Kao što sam rekla to je dobar predlog jer će to doprineti bržem dolasku do informacija, veću proaktivnost samih organa vlasti, a istovremeno da se onemogući zloupotreba informacija.Postojeći zakon je donet pre nekih 15 godina, ima prostora da se još upotpuni kako bi bio na dobrobit svih nas i mogli smo danas čuti u diskusiji od mojih kolega koliko je za ovih 15 godina došlo i došlo i koliko su se promenile situacije kada govorimo o zloupotrebi informacija korišćenjem društvenih mreža. Tako da ne bih detaljisala o tome, jer mislim mislim da svako od nas ima nalog na nekoj od društvenih mreža i da je nekada imao situaciju da informacije koje su na njihovim nalozima budu zloupotrebljene. Nadam se da se u budućnosti i usvajanjem predloženog zakona će se sprečiti i da se zaštiti svaki građanin bez obzira da li je javna ličnost ili je običan građanin ove zemlje.Želim da kažem i da nažalost uloga Poverenika nije beznačajna ali se ona u praksi svodi na ulogu jednog drugostepenog organa jer niste u situaciji da kao nezavisni državni organ građanima obezbedite informaciju, odnosno da je tražite umesto njih i prema važećim propisima Poverenik nije u mogućnosti ni da omogući prinudni pristup informaciji od javnog značaja kod neke institucije ukoliko je građanin tražio te podatke, a nije dobio. To praktično znači, da ukoliko neki građanin na primer grada Kraljeva traži informaciju od neke institucije, dobije odgovor da ta institucija ne raspolaže tom informacijom a postoji indicija da raspolaže, Poverenik to jest vi nemate čak ni mehanizam da izvršite nadzor i da proverite da li je to tako.Upravo će novim zakonom to biti omogućeno i to je dobro s obzirom da želimo otvoreno društvo, društvo u kojem će građani moći u svakom trenutku da budu obavešteni o svim informacijama koje smatraju da su od javnog značaja i time biti upoznati sa radom svih institucija u državi.Jako mi se svidela vaša izjava i danas ste je ponovili da želite neku vrstu teritorijalne decentralizacije institucije Poverenika, da Poverenik malo više uđe u Srbiju, da napusti Beograd, u smislu da imate kao što ste rekli područje područje jedinice u nekim regionalnim centrima, gde bi građani mogli da podnose žalbe, ja ću se opet dohvatiti Raškog okruga pošto dolazim iz tog okruga, na primer da za Raški okrug centar bude u Kraljevu, a da građani koji dolaze iz Novog Pazar ili Raške mogu da se upravo žale tu jer im je Kraljevo blizu, da ne moraju da idu za Beograd, a da inspekciju ne morate da šaljete iz Beograda nego iz Kraljeva, time biste uštedeli i novac i građana a i države.Što se tiče EU i našeg usaglašavanja sa propisima EU, Srbija je kroz reformu javne uprave, koja je inače ocenjena kao pozitivna, podržala nezavisnost institucije Poverenika i EU konstantno pruža stručnu pomoć u radu oslanjajući se na iskustva i dobru praksu u svojim zemljama.Inače, Srbija je 2020. godine ratifikovala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica na automatsku obradu ličnosti i cilj Protokola je da obezbedi da se načela zaštite podataka o ličnosti primenjuju na sve aktivne obrade u jednom uređenom društvu, uključujući nacionalnu bezbednost, kao i poštovanje nezavisnosti organa za zaštitu podataka o ličnosti, jačanja pravne osnove za međunarodnu saradnju.Inače, Srbija je četvrta država članica Saveta Evrope koja je ratifikovala ovaj Protokol, nakon Bugarske, Litvanije i Hrvatske.Pre nekih mesec dana upravo smo u Skupštini raspravljali o Izveštaju Poverenika za informacije od javnog značaja kao i Zaštitnika građana i Poverenice za rodnu ravnopravnost, to govori o angažovanosti naše zemlje da ljudska prava budu prioritet, da je pravo svakog građanina važno, bez obzira koje je nacionalne pripadnosti.Smatram da kao društvo smo dovoljno zreli i odgovorni da gradimo zemlju koja će pružiti jednake šanse za sve. Jedinstvena Srbija će uvek podržavati rešavanje problema koji se tiču običnog čoveka.Kao što sam rekla, druga važna tačka na današnjem dnevnom redu se odnosi na izbor sudija. Jedinstvena Srbija iskreno podržava ojačavanje nezavisnosti sudstva, jačanje samostalnosti Tužilaštva kao osnovnog načela vladavine prava, a u skladu sa modernom i demokratskom Srbijom za kakvu se borimo, i kakvoj svi težimo. Inače, Ustav Republike Srbije, predviđa da se sudije prvi put biraju na sudijsku funkciju na period od tri godine, upravo ga tada bira ovaj dom na predlog Visokog saveta sudstva. Uloga Visokog saveta sudstva je od krucijalnog i suštinskog značaja u nastojanju da Srbija bude efektivna i funkcionalna pravna država. Zašto je to tako. Upravo, zato što Visoki savet sudstva bira i razrešava sudije, vrši selekciju kandidata i kroz jedan pragmatičan koncept predlaže Narodnoj skupštini izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju, i čitav niz konkretnih nadležnosti uključujući i donošenje odluka vezano za imunitet sudija. Njihova uloga je konstruktivna i nemerljiva. Važni ste za izgradnju jedne pravne države.Srbija je danas pravna država u kojoj je zakon jednak za sve, bilo da štiti ili da kažnjava. Narodna skupština, s druge strane, je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u državi. Narod je nosilac suverenosti i od njega upravo upravo potiče vlast u državi, i upravo narod je taj koji odlučuje kako će danas izgledati skupštinski saziv i u prethodnim godinama i u godinama koje dolaze. Znači, narod je taj koji je nosilac suverenosti.Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Vladavina prava u svom primarnom vidu predstavlja pravnu jednakost svih i zaštitu ljudskih prava koju pruža nezavisno sudstvo. Narodna skupština Republike Srbije ima jednu složenu i posve odgovornu ulogu u izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Inače, presude se i donose u ime naroda i zato Narodna skupština predstavlja suštinsku sponu sa narodom.Nezavistan sudija je sudija koji nije potčinjen samovolji, već sudija koji pošteno i časno radi svoj posao i sudi na osnovu Ustava i zakona, i sigurna sam da sudije koje biramo danas su upravo takve sudije.Na sekundu ću možda izaći iz teme, ali se tiče pravosuđa. Srbija ima jasno definisane ciljeve i akcione planove što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i u prilog tome je i saradnja naše zemlje sa Evrodžastom, i mi smo prethodne godine upravo u Skupštini usvojili ovaj Sporazum, i time dodatno ojačali kapacitete u ovoj borbi. Sada, kada gledamo kroz prizmu pravosuđa, otvoreni su posebni sudovi koji se bave upravo ovom tematikom u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu i njihovi rezultati su dobri, jer u prethodne dve godine je optuženo preko 1500 lica.Kad sam se već dotakla pravosuđa, želim da iskažem da je kroz Izveštaj Evropske komisije pohvaljena namera Srbije da se smanji broj zaostalih slučajeva i da se poveća ažurnost sudova. Mislim, apsurdno je da se neke sudske presude čekaju i po 20 godina, da prosto, generacijski se vode sudski postupci, da neko ko uz nasledstvo dobije i nasleđen sudski postupak. Tako da, se nadam, što se tiče toga da ćemo povećati ažurnost i da ćemo smanjiti taj taj neki prosečan iznos koliko traje sudski postupak u Srbiji.Osnovni ciljevi svih relevantnih političkih faktora jeste nezavisno i efikasno i samostalno pravosuđe. Stvaranjem društvene klime težimo ka evropskim standardima, kada je nezavisnost pravosuđa u pitanju, ali kada je i nezavisnost svih institucija u Srbiji u pitanju. Zbog

Zahvaljujem potpredsednice Kovač.Uvaženi gosti visokog doma, poštovane kolege, građanke i građani Srbije, dve važne tačke svakako i o tome su moje kolege govorile.Ja ću krenuti na način što ću najpre reći da ćemo podržati izbor sudija, iz mnogo razloga, ali ono na šta želim da se osvrnem, to je da uvek osetim zadovoljstvo kada biramo profesionalce na ovako važna mesta kakva su mesta sudija. Zašto to kažem?Zato što vreme iza nas govori o tome da smo neretko znali da napravimo grešku, ili još gore, da sudovi odrade svoj posao, da sudije donesu nepristrasnu odluku, a da politika napravi krupnu grešku koju danas plaćamo.O čemu govorim, 24. marta, jučerašnji dan, premijer tzv. Kosova, Aljbin Kurti, dozvolio je sebi luksuz da da izjavu da proslavlja dan i rado se seća 1999. godine u kome su nato avioni, obrušavali se na srpsko nebo, obećavajući slobodu, zoru „ Danas slavimo pobedu snage, ljudske savesti nad nasiljem i srpskim šovinizmom“. Ne vežem ovo slučajno sa sudijama, zato što da smo imali dovoljno političke svesti, Aljbin Kurti nikada ne bi bio na slobodi, čak ni danas.U trenutku kada je optuženi osuđen za zločine kao terorista, ja mislim da je bio osuđen na neki rok koji ga ni danas ne bi držao van zatvora, pa mu ne bi ostavio, čak ni mogućnost da u ovoj tzv. državi glumi premijera i još se brutalno podsmeva srpskim žrtvama, optužuje nas za nešto što, ne da nije naš greh, nego je naša najveća i to, otvorena rana.U tom smislu mislim da je jako važno kada biramo sudije i kada im ukazujemo poverenje, ali i kada o tome vodimo računa da su to ljudi koji , pre svega nisu podložni bilo kakvom uticaju, jer smo u godinama iza nas imali neki period kada smo birali sudije, zato što su podobni i zato što se nekome sviđaju.Ja ne poznajem kandidata, ali iz biografije vidim da imamo kvalitetan predlog i nadam se da će se nastaviti ova kvalitetna praksa, da samo takve ljude i biramo na te funkcije.Druga tačka dnevnog reda, ne manje važna, gospodine Marinoviću, mi smo se videli na Odboru za kulturu. Ja sam privilegovana, pa sam imala čast i priliku da predloženu gospođu Sanju Unković i čujem i upoznam i shvatim o kojoj se energiji radi. Međutim, pre nego se vratim na samog kandidata, pohvaliću vaš rad. Mi smo tamo čuli, sve ono što ste vi bili u obavezi da uradite u vreme pandemije, u vreme korona virusa, kada ste čak i sami u jednom, ne kratkom periodu bili u izolaciji.To govori o vašoj profesionalnosti i nasledili ste čoveka koji nije bio toliko profesionalan. Nasledili ste čoveka na čiji smo rad imali zamerke i te kako, otvorena pitanja koja nisu mala. Sve su moje kolege govorile o tome.Ponavljala bih se ja, ako bih krenula da pričam tu priču, ali hoću da upozorim i o tome sam govorila kada je ministarka Matić neki dan bila u Skupštini, a to je o toj štetnosti društvenih mreža kada su u pitanju naša deca.Ja pamtim da ste nam i na Odboru rekli, a čini mi se i ponovili kada je kolega Starčević govorio, da od Fejsbuka niste dobili nikakav odgovor. Međutim, mislim da je najveća opasnost zapravo sada za naše najmlađe upravo na jednoj drugoj društvenoj mreži, koja se zove Tik Tok, na nečemu čega su nam deca žrtve u bukvalnom smislu te reči.Ja znam da to nije problem koji možete da rešite sami, ali znam da postoji i rešenost i narodnih poslanika i vas i izvršne vlasti, i da tome stanemo na put.Negde sam mišljenja da pratiti trendove po svaku cenu nije nužno, naročito ne ako ti trendovi u dobroj meri ugrožavaju vašu decu, a mi imamo, nažalost, ja se sada neću baviti statistikom, pre svega da se ne ogrešim o nekoga, čini mi se ne mali broj slučajeva samoubistva kao posledica inspiracije upravo sa te društvene mreže koja je prilično nekontrolisana.Rizikujem da će me ljudi koji su oduševljeni „Tik-Tokom“ kao prostorom za neku samoreklamu ili čak i profit, ja mislim da tamo postoji i neka mogućnost profita kada se koriste te mreže, optužiti za činjenicu da danas pokušavam da nešto omalovažim, međutim, prihvatiću svaku kritiku, ja ostajem pri svom stavu - o određenim društvenim mrežama treba razgovarati na način da one možda ne treba da postoje.Zloupotreba ličnih podataka, kako da ne, toga negde svi imamo svest kada se uopšte upustimo u jedan takav vid komunikacije. Sa druge strane, oni imaju svoju prednost. Ja to govorim sa pozicije nekog ko je, kao i 200 hiljada Srba sa KiM ili raseljenih iz Bosne ili iz Srpske Krajine, Republike Hrvatske, preko tog „Fejsbuka“ možda našao jedini način da se poveže sa svim svojim sugrađanima i poznanicima, jer to bi drugačije bilo teško. Ima ona svojih prednosti.Naravno, vi nemate lak zadatak. Ja znam da su zloupotrebe uvek nešto što se najbrže prima u našem narodu. Mi najpre prihvatimo sve te pošasti koje nam ne trebaju kada bi bili efikasni na neke druge teme, ko zna gde bi nam bio kraj.Ponovo naglašavam, taj „Tik-Tok“, po meni, ne znam kako funkcioniše, jeste mreža koju bi trebalo debelo preispitati i možda razmišljati o odluci šta i kako sa njom.Kada je u pitanju Sanja Unković, kandidat kog ste predložili, na to imate pravo, ja moram da kažem svojim kolegama koji nisu imali priliku da Sanju čuju, upoznaju i vide, da se radi o jednoj mladoj ženi koja je pre svega, čini mi se od 2011. godine, zaposlena u kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja, da ona osim što poznaje ovaj posao i vrlo predano ga radi, ima sjajne ideje i ogromnu energiju i nekako, čini mi se, dovoljno vaspitanja da bi vam pre svega bila beskrajno zahvalna na činjenici da ste joj ukazali poverenje.Ja

stoji ona krilatica – kada birate muškarca, on pita – šta ću biti, a kada birate ženu, ona pita – šta ću raditi.Nije nas Sanja pitala šta će raditi. Ona je nama rekla šta su joj ideje, objasnila nam je i šta su problemi sa kojima se susrećete, pre svega zbog te razuđenosti problema. Kada to kažem, onda mislim da, ako se ne varam a vi ćete me ispraviti, ja imam pravo i da pogrešim, slučajevi koji se događaju u Vranju, na krajnjem jugu, na krajnjem severu, nekada traže i fizičko prisustvo, što nije lak posao za jednog čoveka. To jeste bio motiv da iskoristite svoje pravo koje vam uopšte uopšte garantuje ovaj zakon, da izaberete zamenika, ali i da napravite te timove sa kojima ćete sarađivati. Tu je Marija u pravu, lakše je prijaviti jednu takvu situaciju ako imate na lokalu mogućnost da to uradite, nego ako to morate da radite pismeno ili da eventualno fizički dođete u Beograd ili u bilo koji od većih centara.Koliko god Beograd bio najbrojniji grad, mislim da su možda problemi u ruralnim sredinama veći a da ih nismo svesni i da možda tamo gde ćemo sada i unaprediti pre svega taj signal interneta, o tome smo doneli ili treba tek da glasamo, mislim da je to u ovom plenumu sada, odluku o zajmu koji će nam omogućiti da i ruralne sredine pokrijemo pre svega boljim internet signalom, onda ćemo verovatno još jedan broj ljudi izložiti ovom riziku, ali, bogami, i još jedan broj dece, što je za mene uvek veća opasnost.Apelujem na u krajnjoj liniji budete inicijatori, jer znam da ne možete da rešite problem ali znam da možete da inicirate i da sa nama zajedno nađemo način kako ćemo to rešiti, a da prosto zaštitimo sve naše stanovnike od eventualne zloupotrebe.Druga zloupotreba jeste i to što, nažalost, često vidimo da se na tim društvenim mrežama kojekakve frustracije koje do kraja ne možemo da razumemo. Neke su nemilosrdne. Ja mislim da sam juče negde na nekoj od društvenih mreža pročitala čak preciznu poruku da umre Gordana Čomić, od izvesnog gospodina,

čak i kada pogrešite, ne daje nikome za pravo da vas na taj način proziva ili bilo koga inspiriše, jer svi mi imamo svoje porodice koje to možda i senzitivnije od nas doživljavaju.U danu za glasanje nema dileme da ćemo podržati Sanju. Ja sam to rekla i na Odboru za kulturu. Zaista joj želim puno uspeha u radu. Vama, pre svega, čestitam na svesnosti da među svojim saradnicima izaberete zamenika. I ono što je mnogo važno, često smo mi optuživani da je to po ovoj liniji, po onoj, po političkoj pripadnosti ili po bilo čemu, Sanja nema političku biografiju, što znači da i vama nikakav motiv nije bila politička pripadnost nego strogo profesionalnost, kao dva profesionalca koja će sarađivati. Ja očekujem samo pozitivne efekte vaše saradnje. Hvala vam. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Snežani Paunović.Reč je tražio poverenik. Izvolite. **Milan želim da vam zahvalim na svim lepim rečima, koje su istinite i tačne, a koje ste uputili danas ovde i da se osvrnem na ono što ste rekli, da se nadate da ću ja biti inicijator na putu rešavanja problema društvenih mreža i ugrožavanja ličnih podataka na društvenim mrežama. Sa zadovoljstvom ću to da uradim. Dobro ste primetili, to poverenik niti bilo koji drugi državni organ ne može ne može sam.Koliko sutra, krenućemo da oformimo jednu mrežu, multisektorsku, svih organa koji tu mogu da pomognu, da vidimo kako da zaštitimo podatke svih građana Srbije na društvenim mrežama, a posebno onih koji su najugroženiji, a to su u ovom trenutku najmlađi pripadnici naše populacije.Pozivam sve organe da pruže podršku Povereniku, a Poverenik će biti barjaktar u promovisanju tog prava na zaštitu podataka.Samo još jednom da se osvrnem na ovo što ste rekli, tako je. Zapravo, nadzor koji smo mi vršili širom Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti na taj način što su naša ovlašćena lica, naši inspektori, putovali iz Beograda u sva mesta u Srbiji i putuju i dan-danas onoliko koliko mogu, uslovljeno pandemijom kovida, je pokazao da ne možete vi da se rasplinete iz Beograda, da je to nedovoljno, i to iz dva razloga. Sa jedne strane, previše opterećuje kapacitete Poverenika, ali sa druge strane, što je mnogo važnije, u neravnopravnom su položaju svi građani Republike Srbije. I dati im šansu da, ako ne baš u mestu u kojem žive, ali u blizini mesta u kojem žive, mogu da se obrate Povereniku, bilo sa žalbom, bilo sa nekim zahtevom, molbom, dobijanjem mišljenja, itd, da im damo šansu da ono što građani Beograda već mogu, da to mogu i oni.Hvala svima koji su mi pružili podršku na tome. Nadam se i ubeđen sam da će to biti

Poštovana predsedavajuća, uvaženi predstavnici institucija, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas razmatramo Predlog kandidata za zamenika Poverenika za zaštitu informacije od javnog značaja, i zaštitu podataka o ličnosti, predlog kandidata za jednu značajnu funkciju jednog nezavisnog regulatornog tela.Zamenik će deliti istu odgovornost kao i poverenik. On mora biti objektivan, nepristrasan ali i nezavisan u zavisnosti od drugih državnih organa. On je posrednik između javnosti i pojedinaca, različitih udruženja i organa vlasti.Poverenik, kao i njegov zamenik moraju da poštuju pravo na slobodu pristupa informacijama, ali i pravo na privatnost podataka o licima.Ne mogu a da se ne osvrnem na bivšeg Poverenika Rodoljuba Šabića, koji je ovu instituciju unizio i svoju funkciju zloupotrebio u političke svrhe. Očigledno je da su i određene političke partije imale uticaj na njegov rad, ali i na selektivan izbor zahteva koji neće ostati zaključani u fioci.Podsetiću vas da se Rodoljub Šabić bavio politikom na dnevnom nivou i to uglavnom tvitujući. Imali smo mogućnost da svakodnevno gledamo napade i uvrede na račun predsednika Aleksandra Vučića, ali i na šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke gospodina Aleksandra Martinovića.Institucija Poverenika se vremenom pretvorila u jedan servis uglavnom opozicionih medija i organizacija. Služio je dnevnom listu „Danas“, „Ninu“, „Insajderu“ i ,naravno, "N1".Gospodin Šabić izgleda da žali za svojom nekadašnjom političkom funkcijom i iz tog razloga vidimo da i dalje prati politička dešavanja. Međutim, primećujemo da su izostale reakcije na bahato ponašanje Dragana Đilasa prema novinarki koja je, uzgred, samo radila svoj posao i postavila pitanje koje se nije dopalo ovom političkom i medijskom tajkunu.

je zaboravio da je ćutanje znak odobravanja, u ovom slučaju potvrđivanja i nije lako javno priznati za sve račune koje se nalaze u zemljama širom sveta, o ciframa i da ne govorimo, jer je taj novac stekao dok je bio na visokim funkcijama i enormno se bogatio. Nije problem steći, ali je ovde jedno veliko pitanje kako se Đilas obogatio i to u vreme kada je narod Republike Srbije siromašio, ostajao bez posla i na ulicama, a on je taj koji im je u to vreme krojio sudbinu i ciljno urušavao ovu zemlju.Građani zemlju.Građani Srbije imaju pravo da znaju kako rade oni kojima su poverili da vrše vlast, ali isto tako, drage kolege, dragi građani, zapitajte se koliko je moralno sa mesta poverenika tvitovati, trgovati informacijama i voditi hajku protiv predsednika i to još pod velom objektivnog postupanja.Ja ću u danu za glasanje podržati predlog gospodina Marinovića.Zahvaljujem. ima narodna poslanica Sanja Jefić Branković.Preostalo vreme za vašu poslaničku grupu je pet minuta.Izvolite. **Sanja Poštovana predsedavajuća, uvaženi gosti, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se danas u svom izlaganju osvrnuti, pre svega, na Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.Predloženi kandidat, kao što možemo videti iz biografije koja nam je dostavljena, već deset godina radi kod vas, ima desetogodišnje iskustvo, diplomirani je pravnik i ja sam sigurna da je to sasvim dovoljan period da ona, zapravo, pokaže svoje kvalitete i spremnost da se ovim poslom zaista i bavi i tu nemam nikakvu dilemu, ali sam isto tako sigurna da je dovoljno upoznata i sa svim onim problemima i nedostacima koji postoje kada je reč o zaštiti ovog prava i u tom smislu mislim na nemogućnost upravnog izvršenja rešenja Poverenika, o tome smo danas već govorili, ali i na sve veći broj slučajeva zloupotrebe prava na pristup informacijama od javnog značaja i možda su to teme o kojima će se u nekom daljem radu malo podrobnije i raspravljati.Sama etimologija reči "privatnost" potiče još iz antičkog doba. Još je Aristotel u svom delu politika govorio, odnosno razdvajao privatnu i javnu sferu. To su kasnije činili i stari Grci. Zatim, Francuski građanski zakonik iz 1805. godine garantuje pravo na privatnost. Dakle, jasno je da se ovde radi o jednom institutu o kome se govorilo mnogo pre nego što mi o njemu danas raspravljamo, ali očigledno je trebalo da dođe do određenog trenutka, odnosno društvene zrelosti da bi se njoj moglo raspravljati na način na koji mi to činimo danas.Zato kažem, privatnost je u formi kakvoj je danas poznajemo uvedena u zakonodavstvo tek u XIX veku i u tom smislu najvažniji međunarodni akt koji to reguliše bila je Evropska konvencija o ljudskim pravima iz 1950. godine. Moja koleginica Nataša Nataša je malopre govorila o nekim praktičnim primerima zaštite, odnosno kršenja prava na zaštitu podataka o ličnosti, pa ću se ja osvrnuti na pravni aspekt ove teme.Na nivou EU, kao što je poznato, postoji Opšta uredba o zaštiti podataka i ona je stupila na snagu 2018. godine. Koliko je ona bila kompleksna govori i činjenica da je ostavljen rok od dve godine državama članicama da mu se prilagode, odnosno da svoje zakonodavstva uključe na način na koji to Opšta uredba čini i ona je, bez svake sumnje, svrstala podatke o ličnosti pod zaštitu bez presedana, odnosno stavila ih je na sam prioritet zaštite i ja očekujem da ćemo mi to jednog dana i učiniti tako što ćemo je svrstati u jednu od osnovnih fundamentalnih ljudskih prava, ako mogu tako da se izrazim.Naš Zakon, vama je to poznato o zaštiti podataka o ličnosti u najvećoj meri predstavlja prevod ili adaptaciju ove Opšte uredbe. Usvojen je u novembru 2018. godine i možda je baš ta adaptacija, odnosno to preuzimanje gotovih rešenja iz same Opšte uredbe razlog brojnih neusaglašenosti, kada mogu tako da kažem. Tu mislim na neusaglašenost u pogledu pojmova, prakse, mehanizama. Ti mehanizmi i pojmovi su ili nedovoljno objašnjeni u našem domaćem zakonodavstvu ili su previše uopšteni, pa stvaraju konfuziju u trenutku kada je praktično treba i primeniti.Na to to treba dodati i neusklađenost odredaba svih ostalih zakona koji se bave pitanjem obrade podataka o ličnosti, o tome je kolega Bačevac malopre govorio, i to jesu stvari koje otežavaju funkcionalnost samog zakona i uopšte primenu ovog zakona na način na koji bi to trebalo da se čini.Da bi se svi ovi nedostaci otklonili, ja sam sigurna da mora postojati neka sinergija i međusobna povezanost različitih institucija i organa koji se bave ovom temom svako u svom domenu. Za početak možda treba ažurirati, odnosno doneti potpuno novu strategiju zaštite podataka o ličnosti, ali i akcioni plan za njeno sprovođenje, jer ćemo jedino tako znati da li ta strategija ima svoju svrhu, odnosno da li je u krajnjoj meri i ispunjava.Zatim, predstoji nam ratifikacija konvencija. Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima je stupila na snagu 1. decembra 2020. godine, a Srbija ju je potpisala još 2009. godine. Kada sve ovo završimo ja sam sigurna da će naš zakon predstavljati, on i sada u stvari predstavlja, ali da će tada predstavljati jedan veliki korak na polju uređenja privatnosti u Republici Srbiji i da će manjkavosti izmenama i dopunama koje su nam najavljene svakako biti otklonjene.Tendencija je da naš zakon usvoji najbolju praksu iz EU kada je reč o tome kako se formuliše samo pravo na privatnost, odnosno da ćemo usvojiti onu preambulu koju nemamo sada, a koja će ovo pravo svrstati u red prava bez presedana.Ja

uključujući i privredne subjekte, ispunilo svoju zakonsku obavezu u smislu da u okviru segmenta u kome radi imenuje lice koje će biti zaduženo za rukovanje podacima o ličnosti. To je veoma značajan podatak jer on suštinski pokazuje na možda odsustvo razumevanja pojedinih privrednih subjekata u ovoj sferi u smislu značaja koji lični podaci o svakom od nas mogu imati u svakoj sferi našeg života.Takođe, za kraj bih samo spomenula da zabrinjava i tendencija rasta iz godine u godinu, kada je reč o kršenju ovog prava, pri čemu je čak 80% žalbi koje dođu do vas pravno osnovano i to jeste zabrinjavajući podatak.Na kraju, kako nas i član 81. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obavezuje da svoje zakonodavstvo u ovom kontekstu uskladimo sa njim, a s obzirom na opredeljenost Vlade da ide ka EU, ja sam sigurna da će kroz nedostatke koje smo danas izneli doći do onog nivoa koji mi zaslužujemo.Hvala lepo.

Zahvaljujem.Moram da kažem i da se osvrnem na dva segmenta vaše diskusije, u pozitivnom smislu, svakako. Jedno je ono što danas nije tema. Danas nije tema izbor zamenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, niti ta oblast koju pokriva Poverenik, ali ste spomenuli, ne vi prvi, ali ste jako dobro spomenuli, ja sam prvi potaknuo diskusiju, jer sam rekao da se radi na izmenama Zakona o slobodnom pristupu o informacijama od javnog značaja koje će po samoj svojoj prirodi imati veoma veliki uticaj i na sprovođenje, odnosno zaštitu prava na zaštitu podataka o ličnosti, jer Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, je u stvari, osim što reguliše slobodan pristup informacijama, istovremeno i zakon koji reguliše organizaciju, izbor, nadležnost, i tako dalje, Poverenika.Pošto mi nemamo zakon o Povereniku, kao što imamo Zakon o Zaštitniku građana, to je istovremeno zakon o Povereniku. I zato je veoma bitno, tu će biti ove odredbe o decentralizaciji, i zato je veoma bitno i kako će on da glasi.Ovo što ste rekli da ne postoji mogućnost kažnjavanja organa vlasti, u ovom trenutku faktički ne, formalno da, ali već tri i po godine ne i biće izmene takve da će Poverenik ponovo, da kažem, povratiti pravo koje je imao do 2017. godine, do izmena Zakona o opštem upravnom postupku, da kažnjava one organe vlasti koji ne postupe po rešenju Poverenika, a koje glasi da su u obavezi da daju informaciju od javnog značaja tražiocu te informacije.S druge strane, uradili ste, zaista, sve češći je slučaj zloupotrebe, to moram da kažem. To je jedna od glavnih tema i jedan od glavnih razloga izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mada tema uvek treba da bude kako ostvariti pravo, a ne kako sprečiti zloupotrebe.Međutim, zloupotrebe su došle, uzele toliko maha i možete svaki dan čuti i pročitati za neku od njih. Verovatno ste svi čuli za slučaj veterinarske stanice ili mesnih zajednica, i to, to, kažem, malih mesnih zajednica, seoskih, gde je izvršena zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, a sve u cilju sticanja neke dobiti.Hoću smo dali silne predloge, ja lično i kancelarija Poverenika smo dali silne predloge. Izmena Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, kako da umanjimo, da minimizujemo mogućnost zloupotrebe. To nikada nećemo moći da uklonimo u potpunosti, ali da svedemo na jednu, nazovimo je podnošljivu meru, mada tu nema podnošljive mere, ali na prihvatljivo.Što se tiče odnosa našeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, prema evropskoj uredbi, zaštita podataka o ličnosti, pa i policijskoj direktivi, pošto je naš zakon mešavina ta dva evropska propisa, potpuno, uradili ste savršeno analize stanja, ja ne znam šta drugo da dodam, mi jesmo gramatički u ogromnoj meri usaglašeni sa tim propisima. odlično ste primetili da nedostaje preambula koja objašnjava puno toga, koja je čak i kvantitativno veća od same sadržine uredbe, a mi toga nemamo, razne pojmove, razne odnose, ko su nadležni organi koji vrše obradu u posebne svrhe itd, ne daje odgovor i ja se nadam da ćemo izmenama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, iako se on primenjuje tek 19 meseci, da ćemo izmenama to uspeti da regulišemo.U tom smislu sam već imao sastanak sa ministarkom pravde i posle toga usledio je i sastanak ekspertskih grupa Ministarstva pravde i Poverenika i mislim da ćemo se dogovoriti da krenemo u tom smeru.Hvala vam na podršci za, nazovimo je reaktivaciju ili kako god, Nacionalne strategije za zaštitu podataka o ličnosti. Zapravo, to će biti prvi put da se njoj udahne život, jer ona jeste napisana, ali nikada nije važila, jer ona nam je neophodna da regulišemo ovu oblast na puni način, da zaštitimo ova prava na puniji način, a kažem, samo prvi zadatak, prvi hronološki, zbog toga što rokovi tako nameću obavezu, će biti ta analiza stanja u svim oblastima, analiza propisa u svim oblastima života koji se tiču zaštite podataka o ličnosti, koji se tiču obrade podataka i njihovo usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a istovremeno i promena tog zakona da bismo ovo pravo, fundamentalno ljudsko pravo, štitili na najbolji mogući način. Hvala vam još jednom.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi gosti, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas govorimo o Predlogu za izbor zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.U Republici Srbiji Poverenik za informacije od javnog značaja kao nezavisna institucija uveden je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 2004. godine. Do 2009. godine štitio je samo slobodu pristupa informacijama. Donošenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 2019. godine zvanični naziv tog organa postao je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.Sama reč Poverenik, kako mu i samo ime kazuje, govori da je osoba od poverenja, da je neko kome je povereno da štiti da se ovo pravo poštuje.

koga.Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, član 73. stav 2. je propisano da Poverenik ima pravo na zamenika. Zamenik Poverenika obavlja dužnost Poverenika u slučaju njegovog odsustva, isteka mandata, razrešenja, kao i privremene ili trajne sprečenosti.Poverenik predlaže za svog zamenika lice koje ispunjava sve uslove za rad u državnim organima. Poverenika, kao i zamenika Poverenika bira Narodna skupština Republike Srbije, na predlog Odbora za kulturu i informisanje. Mandat Poverenika, kao što je moj šef poslaničke grupe rekao, traje sedam godina i to je možda jedan od najdužih mandata, sa mogućnošću još jednog izbora. U tom periodu on je dužan da podnosi godišnji izveštaj rada Narodnoj skupštini.Za Poverenika se bira lice sa priznatim ugledom i stručnošću u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava i to lice mora imati visoki moralni integritet, jer u svom radu radu koristi veoma osetljive informacije i podatke o ličnosti.Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kom je izrečena, za čije ime ili po čijem je nalogu informacija pohranjena. Zaštita podataka o ličnosti obezbeđuje se svakom fizičkom licu, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, rasu, nacionalnu i etičku pripadnost i građani su do sada najčešće tražili informacije za stvari i oblasti koje su njima važne da bi ostvarili neko svoje pravo. Vremenom su zahtevane informacije postale sve delikatnije i odnosile se na privatizaciju, postupanje organa unutrašnjih poslova, reformu pravosuđa, ugrožavanje i zaštitu životne je podatak da su se Povereniku obraćali i drugi organi vlasti, političke stranke, sindikati, advokati i drugi subjekti. Broj podnetih zahteva za ostvarivanje prava u proseku iznosi 30 do 40 hiljada, a broj žalbi između tri i četiri.Uprkos tome što građani Srbije žele da budu dobro informisani o zaštiti podataka o ličnosti, ipak ne znaju dovoljno o svojim pravima. Skoro 40% građana navodi da ne zna da li su njihovi podaci o ličnosti bili ugroženi, svaki drugi smatra da nisu, dok 12% navodi da jesu. Imajući u vidu sve rizike sa kojima se današnji svet suočava, i potrebno je da se organizuju i sprovedu edukacije o tome kako i gde građani mogu da zaštite svoja prava.Osvrnula bih se malo i na biografiju predloženog kandidata, tj. kandidatkinje. Iz njene biografije vidi se profesionalnost i rezultati koji su postignuti zalaganjem u dosadašnjem dugogodišnjem radu u oblasti zaštite podataka i sam Poverenik nam garantuje za izbor, tj. izbor, tj. predlog svog zamenika.Poslanička grupa SPS veruje da će rad Poverenika, kao i njegovog zamenika opravdati naše poverenje. Stoga ćemo mi u danu za glasanje podržati ovaj predlog.Na samom kraju, s obzirom na to da juče nisam govorila, a povodom obeležavanja 22. godišnjice od NATO agresije, imam potrebu da ovom prilikom odam počast svim žrtvama koji su bili na braniku otadžbine. I naši junaci su se vodili rečima cara Lazara – ja ne odlučujem da li ću ući u bitku po tome kakva me sila napada, već po tome koliku svetinju branim.

Hvala, predsedavajuća.Uvaženi gosti, dame i gospodo narodni poslanici, mi danas razmatramo dve odluke, i to, pre svega, Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i druga odluka je Predlog odluke za izbor sudije za Privredni sud u Zaječaru.Što se prve odluke tiče, izbor je Sanja Unković i vi ste, uvaženi gospodine, rekli da je ona već u službi 10 godina, da ima izvanredne reference i ja ću svakako podržati taj predlog, jer vi radite sa njom i ja vama verujem, jer ste pokazali za ovo vreme, od kako smo vas izabrali, da radite onako kako treba. Malo ću da se vratim posle na vašeg prethodnika.Što se tiče novog kandidata, odnosno Predlog odluke za izbor sudije i Privredni sud u Zaječaru, to je gospođa Ivana Dimitrijević. Takođe, rekli ste da ima izvanredne reference. Ja se uopšte ne mešam u vaš izbor i ja ću to podržati.Sada idemo redom. Što se tiče vašeg grane vlasti koja je nezavisna, zaista je to jedna časna profesija i do 98% je časnih sudija. Međutim, postoji 2%, između ostalog tu je i sudija Majić, o kome neću danas, jer ima dosta govornika koji žele da govore danas, ali ću da se osvrnem na njega i njegov rad i njegovo pripadništvo DS, odnosno po nalozima radi to što treba i što ne treba, uglavnom što ne treba, ali kažem 98% radi časno i pošteno i zato vam svaka čast.Što se tiče Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, vi ste naslednik gospodina Rodoljuba Šabića koji je prvi bio Poverenik za informacije od javnog značaja i to 2004. godine i, bogami, dugo je trajao. Dobro je radio posao u početku. Međutim, onda se i on okrenuo politici. Prvo njegovo reagovanje koje nije bilo dobro je da brani gospodina Sašu Jankovića, koji je u to vreme bio Zaštitnik građana, to se ne radi, jer je čovek iz svog kabineta radio kampanju za predsednika, ako se sećate, tako nešto je nedopustivo. nezavisna institucija i tako treba da ostanete i ne samo vi, nego i Zaštitnik građana i Poverenica za rodnu ravnopravnost.Vi nama podnosite izveštaj ovde i svakako trebalo da radite za dobrobit građana Republike Srbije i za ovu zemlju, a ne da se radi iz kabineta kampanja za predsednika države. Tako nešto se nikada nije desilo i nadam se da se nikada više neće da se osvrnem na rad gospodina Šabića, pošto je bio prvi. Zaista ne mogu da ne kažem da to što je uradio nije bilo dobro. Znači, ne brani se neko ko radi protiv države, a drugo, a drugo, moja uvažena koleginica je rekla da je, takođe, gospodin Šabić dobio od Republičkog javnog tužilaštva optužbu zbog prekršaja nekoliko zakona 2016. godine, što je nedopustivo. Tako nešto se ne radi.Moram radi.Moram i da ga pohvalim. Znate, pre dve godine gospodin Šabić, nažalost, je pao na Zelenom vencu i povredio se. Čovek je imao razbijenu arkadu, imao je posekotinu na obrazu i za pet minuta u čitavoj Srbiji je osvanulo da gospodin Vučić i gospodin Stefanović montiraju procese, da je to atentat, da je čovek da je čovek napadnut zahvaljujući gospodinu Vučiću. Možete zamisliti gospodina Vučića, predsednika Republike Srbije, koji radi od 16 do 18 sati, koji ne zna gde će pre, danas je u Vranju, Pirotu, pa onda u Subotici, gleda kako se rade putevi, brze pruge i ostalo, kako zove gospodina Stefanovića i naređuje mu da jedno trojica policajaca krene i da onako sapliću ljude po Knez Mihajlovoj. Sramota jedna sramotna.Tu je bio vrlo častan gospodin Šabić koji je rekao da to nema veze sa politikom, da ga je neko slučajno gurnuo, jer je tamo uvek gužva, svi znamo, prolazimo tim Zelenim vencem, pa znamo kako to izgleda, i to je jako dobro. Međutim, iskonstruisano je stotine laži, svi današnji opozicionari su krenuli udar na gospodina Vučića i na gospodina Nebojšu Stefanovića, što je neprimereno, što se ne radi. Možete zamisliti koja je iskonstruisana laž, pa ja mislim da to ni deca danas ne rade. Sramotno je tako nešto.Onda imate izjave, sam gospodin, idemo od njega, pošto je bilo veoma korektno od njega, rekao je – nekome je u Sremskoj ulici otpozadi sapleo i udario sam glavom u trotoar zato moram da kažem da sam siguran da ovo nije posledica politički inspirisanog napada,

je bio tu Zoran Lutovac koji kaže – iako je siguran da ovo nije posledica neposredno politički inspirisanog napada, može biti, pazite, onda ovako ovako vest udarna, može biti posledica politički generisanog verbalnog nasilja koja se promoviše sa vrha prema svima koji drugačije misle. Pa onda Sanda Rašković Ivić, to me je onako iznenadilo, napadnut je Rodoljub Šabić, nije čudo, jer svima koji drugačije misle Aleksandar Vučić i naprednjačke perjanice crtaju mete, ovo je linč.Dragi je linč.Dragi građani Srbije, mi se opozicijom bavimo jedino ako pričamo o lopovlucima, a njih je koliko god hoćete. Upravo imamo informaciju da gospodin Đilas nema samo kapital u četiri zemlje, već u 17 zemalja 50 računa. Bila je cifra 619 miliona, pa ćemo da vidimo koliko je sada. O tome se priča, a naš predsednik gradi puteve, mostove, pruge, radi za ovu zemlju. Upravo juče, kada je bio ovaj tužan dan, samo nisam sigurna da je neko pomenuo i na to ću da se osvrnem, o žrtvama, neka im je laka zemlja i dati pomen, ali niko nije pomenuo da je nestalo preko 30 hiljada ljudi. Sa tim ću da završim, jer je jako potresno, ali ono što mene strašno iritira je da se niko od opozicije nije setio da da bilo kakav pomen, bilo šta da kaže, da se pojavi – ljudi, bilo je tako i tako, neka im je večna slava, to su naši heroji, junaci. Ne, to je nedopustivo.Mogla bih ja ovako da pričam o svemu i svačemu još mnogo dugo, ali ima još dosta govornika. Sigurna sam da ćete vi časno i pošteno raditi svoj posao, Povereniče, takođe i naše sudstvo u koje sam sam uvek verovala. U danu za glasanje ću podržati predlog obe ove odluke. Zahvaljujem.

pred nama je danas predlog VSS o izboru sudije koji se po prvi put bira na sudijsku funkciju. Zaista verujem da ste vi svoj posao odradili profesionalno, savesno i pošteno i da ste ovom visokom domu predložili najboljeg kandidata za izbor na ovako važnu sudijsku funkciju.Želim da građane Srbije upoznam, odnosno podsetim na onu čuvenu reformu iz 2009. godine koju je sprovela DS zajedno sa svojim koalicionim partnerima. Setimo se samo ko je tada bio visoki funkcioner DS. Dragan Đilas. Dragan Đilas. To je isti onaj čovek koji danas pravi političke saveze sa jednim ciljem, a to je da se vratim na vlast i nastavi sa pljačkom građana Srbije. To je isti onaj čovek koji u 17 različitih država ima preko 50 računa.Poštovani građani Srbije, reforma iz 2009. godine imala je za cilj da je preko 800 sudija, preko 100 javnih tužilaca i pomoćnika ostalo bez posla, gde su ostali na ulici. To je građane Republike Srbije koštalo preko 44 miliona evra.Želim evra.Želim da kažem da i opština Raška iz koje ja dolazim nije bila zaobiđena ovom reformom iz 2009. godine. Prvog januara 2010. godine Osnovni sud u Raškoj je izgubio status osnovnog suda, vraćen je na sistem sudske jedinice, što je imalo za posledicu da veliki broj sudija koji postupaju u krivici zajedno sa svojim kolegama iz tužilaštva ostane bez posla. Veliki broj predmeta prešao je u nadležnost suda u Kraljevu, što je imalo za posledicu da građani opštine Raška moraju da putuju preko 80 kilometara kako bi ostvarili svoje Ustavom zagarantovana prava.Da se razlikujemo od onih koji su sprovodili takve reforme, pokazuje i to da je zahvaljujući odgovornoj politici SNS i Aleksandra Vučića 2016. godine, posle 136 godina, u Raški je otvorena zgrada Prekršajnog suda. Danas tamo rade časni i čestiti ljudi.Hoću da kažem da su građani Srbije sa pravom izgubili u pravosudni sistem te 2009. godine, da je pravosudni sistem bio rak rana našeg društva. Zahvaljujući pobedi SNS, predsednika Vučića, građani Republike Srbije vraćaju poverenje u institucije Republike Srbije.Ja ću zajedno sa svojim kolegama u danu za glasanje podržati predloženi dnevni red i glasaću za ovakav dnevni red. Zahvaljujem.

Zahvaljujem poštovana predsedavajuća, uvaženi gosti, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalaze odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na ovu funkciju, kao i Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Nadam se da će savesno i časno obavljati funkciju na koju ih biramo.Sudstvo kao treća grana vlasti je nezavisno i mora da bude stub jedne pravne države. To je jedan od prioriteta SNS, jer mi za razliku od prethodne vlasti sudije ne biramo na osnovu pripadnosti njihovi partijskih knjižica već na osnovu njihovi biografija.Lično smatram da su ove institucije jako važne u jednom modernom evropskom i demokratskom društvu kakva je Srbija danas. Svaki građanin Republike Srbije može da se obrati Povereniku za zaštitu građana ili Povereniku za informacije od javnog značaja i time da štiti svoja prava koja su mu Ustavom i zakonima Republike Srbije garantovani.Isto tako smatram da bi ove nezavisne institucije morale da reaguju kada se iznose u javnost informacije i kada se nekome crta meta na čelu, takođe, kada se iznose netačne informacije u medijima koji su uglavnom pod kontrolom jednog tajkuna u našoj državi, kada se iznose laži i neistine o predsedniku Republike, o svima nama koji sedimo ovde.Takođe, ono što se već danima nalazi pred svima nama jesu ofšor kompanije i računi po celom svetu Dragana Đilasa. Za sada se nagađa da ih ima u 17 država u svetu, ali pitanje je koliki je tačan broj računa koji ima taj čovek.Videli čovek.Videli smo da su istraživački novinari došli do podataka da on na svojim računima u Švajcarskoj i na Mauricijusu poseduje preko 6,4 miliona evra, na računu u Hon Kongu negde 3,3 miliona evra, ali nameće se logično pitanje – šta će jedno čoveku, poštenom, kakvim se on predstavlja danas, toliki milioni svuda po svetu sakriveni?Kako su otvarali račune i kako su trgovali preko njihovih ofšor kompanija građani Srbije su donekle upoznati zahvaljujući istraživačkom novinarstvu, ali iza cele te hobotnice i cele te mašinerije stoji samo jedno ime, jedno lice, jedan čovek Dragan Đilas i njegov lični interes.Današnje novine, kao što imamo priliku da vidimo, pišu o tome kako je Đilas poklonio svom finansijskom partneru Draganu Šolaku 440 miliona dinara, odnosno skoro četiri miliona evra. Postoji logično pitanje - da li je normalno da neko nekome danas u Srbiji poklanja skoro četiri miliona evra? Jedino normalno i logično objašnjenje za ovako nešto jeste utaja poreza i pranje novca. Potom se taj novac preko ofšor kompanija prebacuje na tajne račune na Mauricijusu, Hon Kongu, Švajcarskoj itd.Obzirom da je utaja poreza i prikrivanja poreza na kapitalne dobiti delo koje je vrlo kažnjivo po zakonima Republike Srbije nadam se da će se nadležni organi pozabaviti u narednom periodu po ovom pitanju, a pre svega tužilaštvo, Uprava za sprečavanje pranja novca i Poreska uprava. Sa tim novcem koji su oteli od svih nas, sa tim neplaćanjem računam, sa tim plaćanjem projekata koji su plaćeni dok su bili na vreme vlasti po nekoliko desetina puta više Dragan Đilas danas plaća svoje zaposlene u svojoj političkoj partiji, on danas plaća svoje zaposlene na njegovim medijima koji se besomučno svakodnevno trude da uruše ugled i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ali i svakog člana SNS.Apsolutno je jasna njihova namera da žele da sruše ovakvu vlast kako bi se domogli novca, projekata i svega ostalog što su radili dok su oni bili na vlasti.Kroz ovakve pipke desetine računa, ostrva ne može se reći da bi pošte čovek ušao u tako nešto, osim ako nema nameru da krije nešto ili ako nepošteno nije došao do toga. Koliko su ovi mediji nezavisni i objektivni govori činjenica to da jedan dan podstrekuju narod na ulice, na nasilje, na proteste, na mere protiv zatvaranja, dok drugi dan apeluju da se pridržavaju mera.Ovom mera.Ovom prilikom bih apelovala na sve građane Republike Srbije da se pridržavaju preporučenih mera, da se vakcinišu, jer je vakcina i vakcinacija jedini put i izlazak iz svega ovoga.Kao što sami vidite Republika Srbija se veoma dobro snašla u celoj ovoj krizi. Vidite da imamo obezbeđene vakcine za sve građane koji žele da se vakcinišu. Imamo mogućnost izbora vakcina što mnogi građani u Evropi ne mogu ni da pomisle. Imamo dve kovid bolnice koje su otvorene samo za obolele od korone, pored svega toga, da i pored svih ovih problema koji su nas snašli usled pandemije da mi ne posustajemo i nastavljamo dalje govori i činjenica da smo nastavili sa velikim infrastrukturnim projektima, da strane investicije nisu stane, nego naprotiv imamo i očekujemo najavljene da pored teške ekonomske situacije mi imamo najbolji paket mera pomoći i privredi, ali i društvo.Mi uvodimo društveni dijalog, brinemo o ekologiji, brinemo o kulturi. Pokušavamo i trudimo se da nijedan segment našeg društva ne bude pogođen ovom pandemijom i da ne snosi posledice.Zbog svega toga apelujem na vas da se podrobnije pozabavite izjavama opozicionih lidera i ljudi koji se predstavljaju kao opozicioni političari zarad zaštite interesa celokupnog društva, a u nama ćete uvek imati konstruktivnu podršku za svoj rad.U

Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici VSS, predstavnici Poverenika, poštovani građani Srbije, pred nama su danas dve veoma važne odluke i jedna se odnosi na Predlog odluke za izbor zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja, dok se druga odluka odnosi na izbor budućeg nosioca pravosudne funkcije i to za izbor sudije u Privrednom sudu u Zaječaru.Na početku svog izlaganja bih želeo da istaknem da Narodna skupština iz sednice u sednicu nastavlja sa dobrom praksom, a ona je pre svega usmerena na efikasnosti i transparentnost. Efikasnost se pre svega ogleda u tome što se svi predloženi zakoni i predložene odluke nalaze pred poslanicima odmah nakon proteka zakonom utvrđenog perioda od dana predlaganja od strane nadležne institucije, dok je transparentnost pre svega usmerena da se svi ti predloženi zakoni i predložene odluke veoma podbrobno raspravljaju u ovom domu.Upravo na ovaj način Narodna skupština pokazuje veoma visok stepen odgovornosti kada se radi o izboru kadrovskih rešenja, a istovremeno obezbeđuje nesmetano funkcionisanje institucija i obavljanje poslova u skladu sa zakonom, kao što je to slučaj kada govorimo o dve važne odluke.Pre svega, izborom zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja mi obezbeđujemo nesmetano funkcionisanje te institucije i takođe stvaranje terena za ostvarivanje još boljih rezultata kada se radi o zaštiti podataka o ličnosti.Za zamenika je predložena gospođa Unković Sanja i čitanjem njene biografije se može videti da je završila Pravni fakultet u Beogradu i da dolazi iz reda zaposlenih, obzirom da je kod Poverenika zasnovala radni odnos 2011. godine. godine. Ova činjenica ide u prilog da predloženi kandidat poseduje veoma bogato iskustvo na poslovima zaštite podataka o ličnosti, ali takođe sa ovoga mesta bih želeo da kažem da institucija Poverenika u poslednjih godinu dana je uradila zaista dosta i tu pre svega želim da kažem da je broj inspekcijskih nadzora kod banaka i osiguravajućih društava drastično smanjen na koje su građani Srbije imali najviše prigovora, pa danas te institucije prikupljaju samo najneophodnije podatke.Takođe je pokazatelj dobrog rada i praksa institucije Poverenika i to što su svetske eminente kompanije, kao što su Viber, Gugl, Jandeks i druge imenovale svoje predstavnike za zaštitu podataka o ličnosti i upravo ovo pokazuje jasnu nameru kako privatnog sektora tako i same države da se ozbiljno i dalje pozabavi zaštitom podataka o ličnosti.Kada govorimo o predloženoj odluci o budućem nosiocu pravosudne funkcije pre svega tu moramo govoriti da je kandidat predložen od strane VSS i to nakon sprovedenog zakonom utvrđenog postupka, u kome je utvrđeno da se radi o stručnom, dostojnom kandidatu i da je osposobljen za obavljanje ovako važne funkcije.Kao i u ranijim slučajevima kada smo govorili o budućim nosiocima pravosudnih funkcija pre svega moram reći da smo mi, odnosno da odnosno da govorimo o ljudima koji su stručni u okviru svoje oblasti. Kada govorimo o današnjem izboru i kada govorimo o izborima 2010. godine stvaramo jasnu sliku kroz šta je sve pravosuđe prolazilo do 2012. godine.

se, pre svega, stavlja u osnovnu društvenu ulogu, a to je zaštita prava i sloboda građana. Takođe, danas pravosuđe nije teren na kome se mogu sprovoditi različiti eksperimenti od strane neostvarenih političara i tzv. pravnih eksperata iza kojih ostaje samo naširoko poznata reforma sudija iz 2010. godine.Kada govorimo o pravosuđu ja bih želeo da kažem da pravosuđe danas ostvaruje svoju osnovnu društvenu ulogu a to je upravo treća grana vlasti koja je usmerena na zaštitu prava građana, jer prava građana su upravo najvažnija i ona oslikavaju jedno jasno stanje, a to je jedan uređeni sistem, jedno uređeno društvo, kao što je to danas slučaj.Danas pravosuđe nije instrument za disciplinovanje onih koji nisu bliski partiji, kao što je to bio slučaj do 2012. godine i danas se presude ne donose tako što sudija ujutru čita između redova na naslovnim stranama dnevne štampe. Danas se sudije biraju u skladu sa zakonom i rezultatima, a ne biraju se po opštinskim i gradskim odborima DS i njihovom integritetu govore presude a ne mišljenja lokalnih funkcionera i predsednika opština.Razlog tome je veoma očigledan. Zašto ovo govorim? Pre svega, tadašnji čelnici DS plašeći se za svoje političke i poslovne odluke koje su im tada donele enormno bogatstvo, želeli su da sprovedu reformu pravosuđa kako bi sebi obezbedili aboliciju od bilo kakvog oblika krivične odgovornosti. Pre svega, oni su bili prisiljeni da sprovode reformu pravosuđa kako se ne bi otkrili različiti marifetluci koji su im doneli nekretnine na najekskluzivnijim lokacijama, koji su im doneli skoro 600 miliona evra i koji su im doneli restorane i najekskluzivnije automobile.U automobile.U toku reforme birale su se sudije koje su napredovale čak i po dva stepena, a bila je praksa da se napreduje iz stepena u stepen. Birale su se sudije čiji su rezultati bili daleko slabiji od sudija koje su nakon te reforme ostajali na ulici, ali ove prve, na sreću, su imale jasnu političku podršku tadašnjoj DS. Te sudije Te sudije koje su nakon reforme ostale na ulici su svojoj okolini, svojoj porodici i svojoj deci morale da objašnjavaju da termin „nedostajan“ koji je tada bio u odlukama Visokog saveta sudstva u tom trenutku nije bio kazna, već nagrada. Nagrada zato što svoju čast, svoje znanje i svoje iskustvo nisu zamenili članskom kartom DS.Kada pogledamo sa ove distance, deset godina nakon sprovedene reforme, moramo da postavimo pitanje - zašto se sve to dogodilo i tu pre svega moramo tražiti razlog u tome da su se pojedini politički funkcioneri enormno obogatili. Zašto to govorim? Pre svega, zadnjih dana i zadnjih nedelja suočeni smo sa aferom i beskompromisnom željom predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da sakrije svoj enormno stečeni novac po tajnim računima po belom svetu i da izbegne bilo kakav oblik odgovornosti pred nadležnim organima. Pre svega, on želi on želi da te pare sakrije, koje je stekao od građana Srbije i da izbegne da odgovori na sva pitanja tužilaštva.Postavljam pitanje sa ovog mesta - zašto 2010. godine tadašnje reformisano tužilaštvo nije pozvalo Dragana Đilasa da da odgovore na sva ova pitanja?Postavljam takođe pitanje - da li tim tužiocima u tom trenutku nakon sprovedene reforme su bili važniji kabineti i važnija nova službena vozila od toga da se Dragan Đilas pozove i da se ispita na sve ove navode i da se ispita na one navode iz izveštaja Verice Barać u kome su decidno objašnjene pljačke „Telekoma“, RTS i drugih državnih firmi?Na kraju bih želeo da kažem da nikada više ne smemo da dozvolimo da nam se desi reforma bilo kog sistema kao što je to bio slučaj do 2012. godine, nakon koje je preko 500.000 naših sugrađana ostalo na ulici, nakon koje je 850 sudija ostalo bez posla i nakon čega je Srbija bila na poslednjem mestu po pružanju zdravstvene zaštite.Nikada više ne smemo da dozvolimo da se pojedinci enormno obogate i da taj novac iznose na Mauricijus i druga egzotična ostrva, dok mi pokušavamo da od Srbije napravimo bolje mesto za život za sve naše građane.Ne smemo da dozvolimo da se ti isti vrate na vlast, jer tog trenutka Srbija postaje njihova Srbija, a naš novac postaje njihov novac, koji će im očigledno služiti isključivo za za letovanja